Dobro jutro dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Sve vas pozdravljam. I kao što je najavljeno prelazimo na točku dnevnog reda - Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Na temelju članka 37. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Potpredsjednik Vlade gospodin Slobodan Uzelac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Ovo je 6. izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu. Izvješće je izrađeno sukladno zaključku Hrvatskog sabora od 26. veljače 2000. godine, te se za svako područje što je moguće vidjeti daje ocjena ostvarivanja prava koja su zajamčena Ustavnim zakonom. Republike Hrvatska opredijeljena je za zaštitu i omogućavanje ostvarivanja prava svih naših nacionalnih manjina. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i čitav zakonski okvir RH osigurao je visoku razinu prava nacionalnih manjina sukladno međunarodnim dokumentima. Daljnjim unapređenjem zakonskog uređivanja posebno donošenjem Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, stvoreni su zakonski uvjeti za daljnje poboljšanje položaja nacionalnih manjina. Prema našoj ocjeni izvješće odražava daljnji napredak u ostvarivanju prava nacionalnih manjina osiguranih Ustavnim zakonom. Najveći napredak ostvaren je u obrazovanju pripadnika nacionalnih manjina, te ostvarivanju kulturne autonomije radom udruga i ustanova nacionalnih manjina za što država izdvaja posebna financijska sredstva. Stalno povećavanje sredstava za kulturnu autonomiju pripadnika nacionalnih manjina ocjenjuje pozitivnim i Europska komisija. Za različite potrebe pripadnika nacionalnih manjina od obrazovanja, očuvanja i razvijanja kulturne baštine, kulturnih programa, izdavaštva, posebno programa za Rome i druge aktivnosti u Državnom proračunu Republike Hrvatske za proteklu godinu osigurana su sredstva u iznosu od preko 157 milijuna kuna, što je u odnosu na prethodnu 2008. godinu povećanje od oko 1%. Vlada Republike Hrvatske 6. listopada ove godine usvojila je zaključak kojim se prihvaća Izvješće o provedbi akacijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2008. i 2009. godinu, kojim se zadužuje Ured za nacionalne manjine da sukladno nalazima u izvješću izradi novi akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona za razdoblje od 2011. do 2013. godine i to najkasnije do kraja ove 2010. godine. Pri izradi ovog novog akcijskog plana uvažit će se i primjedbe iz izvješća Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a dakako uzet će se u obzir i primjedbe iz zadnjeg izvješća Odbora stručnjaka vijeća Europe o primjeni Europske povelje o regionalnim i i manjinskim jezicima od strane Republike Hrvatske. Preostalo nam je dakle dosta posla. Ukratko, dobre norme valja i dalje pretvarati u životnu stvarnost. Rekao bih da je dobar dio posla već odrađen nedavnim ustavnim promjenama o čemu će dakako više biti u narednom izvješću. i poštovani zastupnici je opsežan materijal sa brojnim uglavnom originalnim prilozima, pred vama su i predstavnici ministarstva koji će s pažnjom poslušati vaše sugestije i ponašati se u skladu s njima. Hvala vam lijepa.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 predsjedniče, gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmatrao je na 39. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravu nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu za potrebe nacionalnih manjina koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 1. srpnja 2010. godine. Odbor je izvješće razmatrao kao matično radno tijelo. Sukladno članku 71. POslovnika Hrvatskog sabora. Ocijenjeno je da je razmatrano izvješće iscrpno prikazuje stanje u provođenju Ustavnog zakona tijekom 2009. godine, te da se na temelju njega može steći dosta realna slika o tome u kojoj se mjeri u Republici HRvatskoj ostvaruju zakonom zajamčena prava nacionalnih manjina. Značajnim je ocijenjeno i to da je u svezi sa svakim manjinskim pravom Vlada u izvješću dala provedbe zakonskih odredbi sukladno preporukama koje su ovaj odbor i Sabor dali u ranijim raspravama o provedbi Ustavnog zakona. Međutim, konstatirano je također da zahtjevi odbora i Sabora u pogledu koncepcije izvješća ipak nisu do kraja realizirani. I to zbog činjenice što su uz ocjene stanja kada su u pitanju one odredbe Ustavnog zakona za koje je utvrđeno da se ne provode na zadovoljavajući način nije data analiza uzroka problema. Nije naznačeno to tko je odgovoran za takvo stanje, niti je precizirano što će se koje koje tijelo i u kojem roku poduzeti da se uočeni problemi riješe. U raspravi je naglašeno pored ostalog, dakle pored tih svih pozitivnih rezultata u ostvarivanju prava zajamčenih ustavnim zakonom da još uvijek ima dosta područja u kojima je primjetna razlika između normativnih rješenja i proklamirane politike s jedne strane i onoga što se u praksi ostvaruje. Pri tome je istaknuto da su u razmatranom izvješću za 2009. godinu kao i u ranijim izvješćima najčešće problemi uočeni kada je u pitanju pravo na uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina, pravo na zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima, pravo na zastupljenost nacionalnih manjina u upravnim tijelima jedinice lokalne i područne samouprave i pravo na pristup nacionalnim manjinama sredstvima javnog priopćavanja. Upozoreno je i na to da zbog problema u realizaciji Vlada Republike Hrvatske 2008. godine je donijela Akcijski plan za provedbu ustavnog zakona kojim su utvrđene mjere i sredstva i rokovi te nositelji zadataka provedbe tog zakona. Obzirom na značaj spomenutog dokumenta u raspravi je ocijenjeno da bi izvještaj o njegovoj provedbi nakon razmatranja na Vladi trebalo dostaviti odboru sukladno njegovom djelokrugu utvrđenom Poslovnikom Sabora. S tim u vezi istaknuto je također da bi za daljnji napredak u provedbi bilo potrebno doraditi Akcijski plan, pojačati nadzor državnih tijela nad provedbom ustavnog zakona na lokalnoj i regionalnoj razini te osigurati Vladin kontinuirani nadzor nad provedbom onih mjera utvrđenih Akcijskim planom koji su u djelokrugu tijela na razini države. Imajući u vidu da je članak 37. stavak 2. ustavnog ustavnog zakona utvrdio da Vlada Republike Hrvatske usklađuje rad državne uprave u primjeni navedenog zakona i posebnih zakona koji utvrđuju pitanja od značaja za nacionalne manjine. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključke: "1. Prihvaća se izvješće o provođenju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009.

Hvala. U ime Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske gospodin Ivan Bagarić, predsjednik odbora. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske o ovoj točci dnevnog reda raspravljao je kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnici Vlade su predstavili izvješće te naglasili kako je usprkos teškoj gospodarskoj situaciji Vlada Republike Hrvatske osigurala sva potrebna sredstva u državnom proračunu za projekte manjina te da se u skladu s tim postiže zavidna razina osiguranja manjinskih prava. Svi sudionici u raspravi su izrazili zadovoljstvo što je Hrvatska doista uzor kad se radi o brizi za nacionalne manjine. Također, kao i u dosadašnjim raspravama koje su se odnosile na ovo izvješće, izneseno je nepodijeljeno stajalište kako na temelju reciprociteta, a u skladu s europskim standardima Vlada Republike Hrvatske treba i dalje ustrajati na punoj zaštiti Hrvatske nacionalne manjine u susjednim i drugim europskim zemljama. U predmetnom izvješću u dijelu pod nazivom "Bilateralna suradnja" prikazana su sredstva koja se izdvajaju iz državnog proračuna za Hrvatsku nacionalnu manjinu u europskim zemljama. Konstatirano je kako su ta sredstva više nego nedovoljno i postaju u nesrazmjeru sa sredstvima koja se izdvajaju za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Iskazana je važnost punog angažmana Vlade Republike Hrvatske na razini bilateralnih dogovora i postizanja reciprociteta sa susjednim državama u kojima živi hrvatska manjina kako bi se osigurao isti status, isti onaj status koji imaju nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija izvijestio je Odbor o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske koja je zadužena za izradu Strategije odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske kojim bi se između ostaloga pored bilateralnih sporazuma sa državama u kojima živi hrvatska manjina predvidjelo dodatne mehanizme zaštite hrvatske manjine u europskim državama. Odbor je nakon provedene rasprave jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru zaključak: "Prihvaća se Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu za potrebe nacionalnih manjina." Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa evo pred nama je šesto Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu. Ja u ime kluba HDZ-a mogu reći da je ovo izvješće opsežno i da je vrlo detaljno. Tijekom 2009. godine iz izvješća je razvidno da je došlo do znatnog unapređivanja zakonskog uređivanja pojedinih područja ljudskih prava, a koja se neposredno održavaju i na položaje prava nacionalnih manjina. Prije svega tu možemo reći da je velika zasluga tome i donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije kao i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Možemo reći da su ta dva zakona i nacionalnim manjinama osigurala kvalitetniju provedbu njihovih prava. Kao što smo već evo čuli da Hrvatski sabor je na 16. sjednici, dakle ove godine u veljači prihvatio Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2008. godinu i tada je zadužio Vladu Republike Hrvatske da u narednom izvješću, dakle ovom koje je sada pred nama, o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina navede i mjere koje će se poduzeti da se svaki od uočenih problema riješi. Sukladno tom zaključku u ovom Izvješću vidimo da se nakon svakog poglavlja daje i kratka ocjena provođenja, razlozi za nedovoljnu provedbu, te preporuke za naredno razdoblje. Dakle, što bi trebalo učiniti. U cilju učinkovitije provedbe Ustavnog zakona Vlada Republike Hrvatske donijela je i akcijski plan za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 2008. godine u kojem planu su utvrđene mjere, nositelji, rokovi i sredstva. Time su zadužena nadležna ministarstva i druga državna tijela za provedbu pojedinih članaka Ustavnog zakona. U ovom Izvješću razvidno je da su u državnom proračunu osigurana i veća sredstva za provedbu Ustavnog zakona od sredstava za 2008. godinu. Nadalje, odredbe Ustavnog zakona i odredbe posebnih zakona kojima se uređuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju se tumačiti i primjenjivati sa svrhom poštivanja. Ured za nacionalne manjine je također sudjelovao, na neki način koordinirao je izradu ovog Izvješća Vlade Republike Hrvatske, a u njegovoj izradi sudjelovala su i sva nadležna ministarstva i druga državna tijela zadužena za provedbu pojedinih odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava pokazuje jedan veliki napredak u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina osiguranih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Iz Izvješća je također razvidno što vjerujem da evo svi time možemo biti zadovoljni da je Republika Hrvatska opredijeljena za zaštitu i omogućavanje ostvarivanja svih prava, prava svih nacionalnih manjina. Ustavni zakon drugi zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj osigurao je visoku razinu prava nacionalnih manjina sukladno međunarodnim dokumentima. Daljnjim unapređenjem zakonskog uređivanja posebno dakle zakonima koje sam već ovdje napomenula, a to su Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stvoreni su zakonski uvjeti za daljnje poboljšanje položaja nacionalnih manjina. Tako visoka razina prava za koji se Republika Hrvatska opredijelila predstavlja dobru organiziranost kako na državnoj, tako i posebno na lokalnoj razini. Naravno za provedbu svih prava nacionalnih manjina najvažnija su sredstva, ona su u 2009. godini iznosila više od 157 milijuna kuna. Dakle, više od sredstava utrošenih u 2008. U posljednjih godinama možemo reći da je napredak u ostvarivanju prava nacionalnih manjina najviše uočljiv uočljiv u obrazovanju nacionalnih manjina, te ostvarivanju kulturne autonomije, radom udruga i ustanova nacionalnih manjina za koju država izdvaja znatna sredstva. Republika Hrvatska i nadalje će ulagati napore kako bi se prava nacionalnih manjina ostvarivala na najvišem mogućem nivou, dakle kako bi se poštivali svi zakoni koji reguliraju ostvarivanje prava nacionalnih manjina. U narednom razdoblju potrebno je dakle učiniti, a sve u cilju učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina intenzivnije aktivnosti na provedbi utvrđenih mjera akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za koje su zadužena nadležna ministarstva i druga državna tijela. Na kraju mislim da se u cjelini može zaključiti da je Vlada Republike Hrvatske poduzimala mjere u cilju što potpunijeg ostvarivanja pripadnika nacionalnih manjina na svim područjima, a u narednom razdoblju Vlada Republike Hrvatske će to svakako i nastaviti sve u cilju daljnjeg jačanja nadzora nad provođenjem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Želim evo još na kraju reći da, mislim da su za sve pozitivne karakteristike iz ovog Izvješća, dakle za velikim unapređenjem koje je razvidno iz ovog Izvješća kako Vlada Republike Hrvatske i sva nadležna ministarstva, Savjet za nacionalne manjine da su za ovako dobro izvješće zasigurno velikim dijelom zaslužni i zastupnici, pripadnici nacionalnih manjina u ovom Visokom domu. Na kraju evo želim istaknuti da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovo Izvješće. Hvala vam lijepa. Imamo jednu obavijest. 45. sjednica Odbora za gospodarstvo održat će se danas, dakle 24. studenoga u 14,00 u dvorani Ivana Kukuljevića. U ime kluba HNS-a i HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

jer radi se doista o dokumentu koji na vrlo pregledan način i to iz različitih izvora donosi čitav niz važnih, zanimljivih podataka i izvješća koja metodološki nisu baš ujednačena, ali koja uz stanoviti napor daju mogućnost sagledavanja slike stanja na području ispunjenja obveza koje Republika Hrvatska preuzela donošenjem ustavnoga Zakona o pravima nacionalnih manjina, jednako tako o tome kako se troše sredstva iz državnoga proračuna koja su namijenjena za kulturnu autonomiju, ali i čitav niz drugih vrlo važnih područja djelovanja bez kojih je nemoguće govoriti o očuvanju kulturnoga identiteta, razvoju obrazovnih potreba i njihovom ispunjenju, ali jednako tako i o drugim programima koje nose nacionalne manjine i njihove organizacije, i koje ih čine kompleksnim dijelom našega multikulturalnog društva, koje jest dominantno jedno nacionalno, ali koje u svojoj tradiciji i u svojoj povijesti ima, bilježi, vrednuje ulogu niza nacionalnih manjina od kojih su mnoge tzv. autohtone a neke nastale u proteklome stoljeću. Ako pogledamo financijsko izvješće ono je važno i zbog toga što pokazuje da Republika Hrvatska na godišnjoj razini za potrebe nacionalnih manjina i ispunjenja standarda ustanovljenih ustavnim zakonom odvaja negdje oko 20 milijuna eura. To je velik novac, i velika je stvar i važnost tim novcem znati upraviti i gospodariti na pravi način. Iako je 2009. godina bila recesijska, iako se moglo očekivati da će mnoge stavke u državnome proračunu doživjeti redizajn, smanjenje, restrikcije, uštede, Republika Hrvatska, odnosno Vlada, a onda i Sabor donošenjem državnoga proračuna, ali i svih rebalansa koji su se dogodili 2009. godine nije bitno umanjila sredstva namijenjena nacionalnim manjinama u 2009. godini u odnosu na 2008. i valja reći da apsolutne brojke, apsolutni iznosi kazuju da je u 2009. to čak i povećano. Ono što valja pogledati je kako se analitički događaju troškovi prema određenim djelatnostima, jer neki od tih podataka ukazuju na stanovite probleme do kojih može doći ili je već došlo ove godine, pa tako možemo vidjeti da je putem Ministarstva kulture u 2009. u odnosu na 2008. izdvojeno negdje oko 6, nešto više od 6 milijuna kuna, odnosno oko 6 milijuna kuna manje, a to je podsjetit ću stavka iz koje se financiraju časopisi, otkup knjiga, izdavačka djelatnost, glazbeno-scenska, kazališna, likovna djelatnost, međunarodna kulturna suradnja, kulturno-umjetnička djelatnost, zaštita kulturne baštine, financiranje knjižnica nacionalnih manjina. 6 milijuna kuna razlike, dakle pad sa 15 na 9 i 300 tisuća doista je drastičan, i svjedoči da je u 2009. godini vjerojatno došlo do zastoja u financiranju dijela ovih za za mnoge manjine prevažnih programa, i ja se nadam da taj poremećaj u financiranju se neće dugoročno odraziti na kvalitetu kulturne produkcije, i na kvalitetu onih djelatnosti koje svjedoče o živosti nacionalnih manjina i njihovih organizacija kad se govori o kulturnome stvaralaštvu, jer moramo znati da kod mnogih nacionalnih manjina kulturno stvaralaštvo jest jedan od najvažnijih medija iskazivanja i očuvanja njihova identiteta. Osobito se to odnosi na manjine koje imaju izdavačku djelatnost na svome materinjem jeziku, i bez koje je nemoguće dugoročno govoriti o očuvanju, njegovanju samoga jezika, materinskog jezika među pripadnicima nacionalnih manjina. Dakle nadam se da nije došlo do te vrste poremećaja, i da će dugoročno gledano onaj standard koji je bio dostignut, koji je doista visok i ako se uspoređujemo s drugim zemljama rekao bih primjeran da će dakle biti dugoročno održan. Jedna od stavki koja je u usporedbi sa 2008. godinom bitno manja, jest i stimulacija koju dodjeljuje Vijeće za elektroničke medije, ona je u 2009. godini iznosila nešto manje od 2 milijuna, dok je godinu dana prije toga taj iznos bio veći od 8 i pol milijuna kuna. Znademo da Vijeće za elektroničke medije osobito potiče određene vrste programa koji nisu komercijalnoga karaktera, i koje ne mogu same radijske i televizijske postaje proizvoditi u svojoj redovnoj djelatnosti iz vlastitih sredstava. Činjenica je da je u 2008. godini bilo u taj dio programa kroz različite subvencije Vijeća za elektroničke medije utrošeno 8 i pol milijuna, a u 2009. tek manje od 2, kazuje da je vjerojatno došlo i do opadanja minutaže programa na jezicima nacionalnih manjina ili onih emisija koje jesu namijenjene nacionalnim manjinama, odnosno koje se bave njihovim životom, pa usudio bih se reći u nekim sredinama i problemima. To nije dobro. To nije dobro zbog toga što u eri komercijalizacije informativnih programa, ali i programa općenito osobito u elektroničkim medijima broj minuta će svakako opadati ukoliko se ne nađe načina da se to održi posebnim pomoćima Vijeća za elektroničke medije. Neke radijske postaje prije svega shvatile su da je to dobar način da u svom financijskom planiranju osiguraju stanovita sredstva i da oduže svoj dug potrebe i obveze izvještavanja i na jeziku nacionalnih manjina, odnosno upravljanja jednog dijela njihovog programskog sadržaja prema tom dijelu slušatelja, a u slučaju televizijskih postaja i gledatelja. Kako je nacionalnim manjinama iznimno važno da o njihovome radu i životu znaju ne samo pripadnici njihovih manjina nego i pripadnici većinskoga naroda onda je ta potreba da se osigura što dulji program u smislu minutaže javno opravdana jer društvena uloga, pozicija i i rješavanje izazova pred kojima se nalaze nacionalne manjine nemoguća je bez razumijevanja većinskoga naroda. Kako bi većinski narod što bolje poznavao i razumio tu vrstu problematike osobito je važno da u medijima budu zastupljene i te informacije. Ono što vidimo kao jednu konstantu to je trud Savjeta za nacionalne manjine da očuva razinu financijske sposobnosti u smislu praćenja rada nacionalno-manjinskih organizacija na čitavoj paleti programa, prije svega ostvarivanja kulturne autonomije, informiranja i osposobljavanja članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, zajedničkih programa organizacija nacionalnih manjina, ali jednako tako i vlastitih informativnih, odnosno izdavačkih programa. U tome smislu nije došlo do bitnoga poremećaja u smislu visine proračuna kojim je raspolagao Savjet pa je on u 2009. tek neznatno, rekao bih manje od 100 tisuća kuna, bio niži nego u 2008. Ono što svakako izaziva pozornost jesu sredstva angažirana za realizaciju Nacionalnog programa za Rome i akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma jer je u 2009. godini za realizaciju tih dvaju vrlo važnih programa izdvojeno više od 38 milijuna kuna dok je u 2008. taj iznos bio dvostruko manji. Dakle, 2009. godine romske organizacije, inicijative, programi i potrebe bile su praćene dvostruko više nego godinu dana prije. Nažalost, čini nam se iz izvješća ne samo ovih koje imamo ovdje sublimirane nego osobito iz izvješća Pučkog pravobranitelja, kako redovitog tako i onog koji se odnosi na provedbu Zakona o suzbijanju diskriminacije da tako povećana izdvajanja u 2009. godini nisu rodila novu kvalitetu u tako velikom opsegu kao što su povećana sredstva nego da se zapravo pretpostavljamo radi o dugoročnim programima koji bi tek trebali dati svoje rezultate. Ali, uzmemo li u obzir samo jednu vrstu problema s kojima se susreće romska zajednica, a to je pitanje zapošljavanja, vidjet ćemo da se tu stagnira i da nismo uspjeli napraviti mnogo. Pa kad se uspoređuju brojke onih koji su prošli edukaciju samo osposobljavanja za zapošljavanje, odnosno osnaživanje za samozapošljavanje, a osobito brojke onih koji su bili zaposleni na tzv. sezonskim radovima ili javnim radovima tu bitnih pomaka nema. Ako tu nismo uspjeli uspostaviti pomak u posljednje 3 godine onda nije dobra situacija. Jer znademo da romsku populaciju prije svega muči pitanje obrazovanja i zaposlenosti, odnosno ekonomske održivosti njihovih obitelji i zajednica. Ako se ne uspije napraviti nešto konkretno, važno i krucijalno bolje nego dosada nismo se pomakli s točke na kojoj smo bili još prije 2 ili 3 godine. U tom smislu valjalo bi, čini mi se dodatno valorizirati sve ono što se radi na tome planu, vidjeti gdje su to momenti koji ne dozvoljavaju bitniji napredak i na koji način možemo zajedničkim djelovanjem pomoći. Ono što bih još na kraju u ime kluba HNS-HSU-a htio reći je da su sredstva izdvojena za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina oko 24 milijuna kuna doista impresivna, potreba drugačijeg monitoriranja utroška tih sredstava. Ne bismo htjeli generalizirati, ali imamo informacije iz čitavog niza izvora i o čitavom nizu slučajeva gdje se ta sredstva ne troše transparentno, osobito u slučajevima predstavnika nacionalnih manjina, kod vijeća je to nešto malo drugačije, i mi se nadamo da će najnovije izmjene zakona, odnosno donošenje Zakona o koordinacijama uvesti malo reda i u financiranje, a onda i praćenje utroška tih sredstava. Naime, mi moramo biti svjesni činjenice da tako dobar sustav kakvoga smo mi zamislili ovog časa ne prati visoka zainteresiranost samih manjina. Tako da su mnogi predstavnici i članovi vijeća izabrani sa kritično malim brojem glasova gdje je odziv na izbore za predstavnike i vijeća jako, jako nizak. U nekim slučajevima ispod 10% pa se postavlja pitanje da li su ta vijeća i ti predstavnici dovoljno snažnoga legitimiteta da u lokalnim zajednicama mogu kvalitetno djelovati u interesu i za korist nacionalne manjine. htio bih još samo reći jednu stvar koja se tiče nas, evo već mi je crveno, a to je da kao saborski zastupnik i pripadnik nacionalne manjine nisam zadovoljan kako mi manjinci, bez obzira da li smo izabrani u manjinskim ili u većinskim izbornim jedinicama, sudjelujemo u radu Hrvatskoga sabora. Neki kolege izabrani u manjinskim jedinicama nisu još nijednom progovorili u ovome Saboru u 3 godine, neki su se tek 3 puta javili da bi ispravili tuđi netočni navod, a svoga nemaju. Meni to nije drago, osobito kad je posrijedi zastupnik koji predstavlja i mene i moju nacionalnu manjinu. U ime kluba HNS-HSU-a najavljujem da ćemo poduprijeti i podržati Izvješće o utrošku sredstava i provedbi Ustavnog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa uvaženi predsjedniče. Naime želim kolegi samo ispraviti u dijelu gdje je govorio o smanjenim sredstvima za tiskovine i izdavaštvo nacionalnih manjina. Moram reći da se tiskovine i izdavaštvo nacionalnih manjina financira iz državnog proračunu u segmentu kulturne autonomije, odnosno onih sredstava koje raspoređuje Savjet i tu sredstva nisu smanjena. upravo izdavaštvo može se financirati i iz Ministarstva kulture gdje tada ide u natječaj, normalno sa većinskim programima, i ovisno o kvaliteti je podržano ili nije podržano i tu je onda moguće ako nije bilo kvalitetno ponuđenih programa da sredstva budu smanjena. Ali naglašavam sredstva unutar programa savjeta nisu smanjena i tiskovine na jezicima nacionalnih manjina koje su bile ranije financirane, financirane su i u prošloj godini. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba nacionalnih manjina gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi potpredsjedniče Vlade, uvaženi tajnici pojedinih ministarstava, kolegice i kolege. Zaista stupanj zaštite, odnosno stupanj ostvarivanja prava i sloboda, a tu svakako spadaju i prava nacionalnih manjina odraz su demokracije jedne zemlje i moraju biti prihvaćena ali i regulirana na jednoj visokoj razini. Republika Hrvatska je to učinila donoseći prije svega nekoliko zakona koji su isključivo vezani uz nacionalne manjine, ali jednako tako Ustav, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, dva zakona posebno namijenjena specijalnim područjima a to je uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina službeno, jednako tako obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina regulirano je posebnim zakonima. I u nisu drugih zakona bilo da se radi o zakonu o ne diskriminaciji ili nekim drugim, jednako tako štite se prava nacionalnih manjina. Svakako da je uz normativno uređenja prava pripadnika nacionalnih manjina, da se vodi računa o normativnom uređenju i materijalno-financijskih pretpostavki za ostvarivanje tih prava utvrđenih zakonima, o jednom takvom pravu i nužnosti da se regulira upravo je govorio i kolega Richembergh. Ja ću se sada ipak osvrnuti detaljnije na samo Izvješće o provođenju Ustavnog zakona i utrošku sredstava jer znamo da je zakon praktički u primjeni već 8 godina, da imamo pred sobom 6. izvješće i da jednako tako je donijet zaključak doduše ove godine za Izvješće za 2008. godinu gdje se tražilo da se uz konstataciju o ostvarivanju ili ne ostvarivanju određenog prava ujedno definiraju od strane Vlade mjere koje će ona poduzeti u cilju rješavanja tih problema. Ja ću krenuti redom kako je navedeno u ovom izvješću, prije svega osvrt na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma. Iako postoje 4 načina na koji odnosno 4 mogućnosti temeljem kojih nacionalne manjine stiču pravo na službenu uporabu jezika, znači ili da su u stanovništvu sa više od 1/3 pripadnika, ili na temelju međunarodnih ugovora, 3. to može biti propisano statutima, vrlo često, da li namjerno ili ne namjerno izostavljaju se stečena prava a koja upravo u članku 2. spomenutog Zakona o uporabi službenog jezika se naglašava da se stečena prava ne mijenjaju niti ukidaju. Na žalost kada god se daje to Izvješće to pravo se zaboravlja. Analizirajući stanje nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i gdje je u uporabi službena, odnosno manjinski jezik, odnosno koliko jedinica lokalne samouprave bi trebalo temeljem ova četiri rečena prava imati na uporabu službenog jezika od 120 jedinica lokalne samouprave, danas jedva 60 jedinica lokalne samouprave ima službenu uporabu manjinskog jezika. Ako od toga odbijemo 45 jedinica lokalne samouprave na području Istre, odnosno Talijanskog jezika ispada da niti 20 jedinica lokalne samouprave koje se odnose na ostale manjine, tek ima službenu uporabu manjinskog jezika, radi se o 7, 8 jedinica lokalne samouprave gdje je uveden Srpski jezik, dvije radi se o Češkoj manjini, dvije jedinice lokalne samouprave kada su u pitanju Slovaci itd., što je svakako nedovoljno. U nekoliko navrata upozoravali smo Ministarstvo, pa na kraju i Vladu, da je potrebno ovdje napraviti red i da nakon 8 godina provesti nadzor nadzor i nad statutima koji to nisu regulirali, znači statuti jedinica lokalne samouprave, ali i provesti da li ima u jednoj jedinici smisla tražiti, da li ima pravo, da li to jedinica želi i skinuti sa ovih popisa 120. Odnosno definirati zaista gdje to pravo postoji, zatražiti da se ono u statutima provede i da se počne primjenjivati. Odnosno tamo gdje ili se ne želi, ili je zbog nove preraspodjele unutar jedinica, odnosno prilikom formiranja jedinica lokalne samouprave 93. godine došlo do promjena, da jednostavno kažemo da tamo uvjeta nema iako gledajući kao pravnog slijednika on se ovdje unutar 120 jedinica vodi. kada govorimo o uporabi službenog jezika Ministarstvo navodi kako je započela i edukacija osoblja zaposlenog u lokalnoj samoupravi, kako je započela edukacija načelnika, gradonačelnika i župana, mislim da je upravo bit provesti upravni nadzor, razvrstati i početi provoditi, jer nije niti normalno da je nadzor proveden tek u negdje 30-tak jedinica lokalne samouprave, da u ostalima nije, ipak govorimo o 8 godina provedbe provedbe Ustavnog zakona. Sljedeće je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, i potpredsjednik Vlade je rekao da je ovdje najviše učinjeno Klub nacionalnih manjina uvijek naglašava, da je zaista kada je u pitanju obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina, napravljeno gotovo sve, odnosno najviše. Ako krenemo škola, od svih modela A,B,C koji se primjenjuju u obrazovanju nacionalnih manjina, provode se kada pogledamo pedagošku dokumentaciju ona je danas na jezicima nacionalnih manjina, udžbenici se ili prevodi ili izdaju shodno mogućnostima, ali svakako se na njima radi, edukacija nastavnog kadra, pedagoškog kadra jednako tako se provodi tako da mislim da bih voljela da možemo i jednog dana upravo to reći za ostala ministarstva, a da se može, zasigurno se može, to je ovdje dokaz jer ovdje su trebala određena sredstva. U mnogim drugim pravima čak ne treba osiguravati materijalna sredstva već treba samo postojati dobra volja da se nešto provede. A to je primjer recimo Ministarstvo unutarnjih poslova gdje još uvijek imamo vrlo malo izdanih iskaznica koja ne traže velika sredstva da bi se izdali, ali vrlo često needuciranost službenika nepostojanost volje, uvijek se nađe razlog zašto se ne želi izdati iskaznica. I znate ljudi su na to osjetljivi. Došao je po svoju osobnu iskaznicu, počne ga se propitivati, on to odmah smatra da je to nešto što on ipak ne bi smio, ljudi odustaju. Prema tome, a to ću odmah povezati i sa onim što sam ovdje već postavljala u ime Kluba nacionalnih manjina pitanja izjašnjavanja pripadnosti nacionalnoj manjini. Još uvijek službenici na terenu ne žele to provesti, kažu da nemaju naputak svoga ministarstva, da nemaju naputak svoga pročelnika, iako znamo da je to pravo pojedinca i pojedinac kad se dođe izjasniti on to pravo ne može konzumirati. Jednako tako kada je uporaba znakova i simbola nacionalnih manjina u pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Govori se o tome da postoji nedovoljna informiranost. Da, nedovoljna informiranost i pripadnika nacionalnih manjina, ali još više onih koji bi to trebali provoditi i koji to najprije moraju definirati kroz svoje statute da bi to pripadnici nacionalnih manjina mogli konzumirati. Ako vi nemate definirano statutom jedne općine, grada kada se mogu primijeniti simboli nacionalnih manjina, onda normalno da ni nacionalne manjine to neće primjenjivati osim u svojim uredima, jer se jednostavno boje da u datom momentu ne naruše neko pravo jer smo imali slučajeva skidanja manjinskih zastava iako je to bilo stečeno pravo, ali eto nije propisano aktima. Bilo je dosta govora o pristupu sredstvima javnog priopćavanja, odnosno prije svega radi se o elektroničkim medijima, članak 18. vrlo često ga svi zastupnici odnosno pripadnici nacionalnih manjina spominju zaista je još uvijek problem i na HRT-u gdje nema dovoljno emisija na jezicima nacionalnih manjina, iako Hrvatska jeste potpisnica europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. Nedavno je mislim da je Vlada podnijela 4. izvješće, u svakom slučaju uvijek nam se vraća da jezici u medijima nisu dovoljno zastupljeni. Kada smo gledali izvješće HRTV smatrati Međunarodnu smotru folklora, Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo manjinskom emisijom, ipak nije fer od same televizije ili je to potpuno nepoznavanje ili jednostavno ne postoji želja da se to učini. No, dozvolite mi da ipak nešto kažem i o Agenciji za elektroničke medije odnosno ovdje u izvješću govori se o tome kako su izdvojena velika sredstva upravo na toj poziciji. Ja pred sobom iz tog izvješća namjerno sam izvukla Agenciju za elektroničke medije, gdje stoji da je samo za 2009. za emisije nacionalnih manjina izdvojeno milijun 937 tisuća i sada se ovdje nabraja 15 pozicija. Ali dozvolite mi postoji jedna opaska. Dodijeljena sredstva fonda ne odnosi se isključivo na emisije koje su navedene već za sve programske sadržaje koje je nakladnik prijavio na javni natječaj. A to znači da od ovih ovdje nabrojenih pošto svaki nakladnik može prijaviti 4 do 5 emisija, ajde uzmimo realno 1/5 je toga što je eventualno otišlo na emisije nacionalnih manjina. Prema tome, govoriti da je 2 milijuna izdvojeno iz fonda, ja bih bila sretna da je to 200 ili 400 ono što sam rekla petina, ali nažalost nije jer sam nazivala pojedina radija, pitala sam koje su to konkretno emisije, jer već dugo vodimo bitku da Vijeće da Vijeće za elektroničke medije iz fonda koji je upravo bio namijenjen za pluralizam i različitosti, da se zaista u tu različitost itekako ubroje emisije na jezicima manjina, jer s jedne proizvoditi i emitirati. S druge strane kada smo prije x godina, negdje 2001. prilikom donošenja Zakona o HRT-u izdvajali iz pretplate onih 3%, tada smo upravo razmišljali i bila je intencija da se ta sredstva upravo preusmjere u jednom većem dijelu upravo za manjinske emisije, jer niti na lokalnoj razini nažalost ne postoji mogućnost stvaranja i emitiranja emisija na manjinskim jezicima, jer najčešće se radi o d.o.o.-ima koji se financiraju na tržištu. I ukoliko ne osiguramo sredstava i na toj razini radio postaje jednostavno nisu u mogućnosti odnosno ne žele proizvoditi i emitirati emisije na manjinskim jezicima. Svakako da želim progovoriti i o vijećima, vijećima nacionalnih manjina koji su ovdje već danas spominjani u kontekstu da mnoga nisu vijeća danas financirana odnosno ona koja su financirana da netransparentno troše sredstava. Ja ću se isto s time složiti. Moram reći da od 240 vijeća i 140 predstavnika gotovo 30% danas njih još uvijek ne prima materijale, ne prima sredstva, nemaju prostor za rad što je isto tako nakon 8 godina primjene i na snazi ovog zakona nedozvoljeno. Paralelno jedan veliki dio njih uopće ne primaju sredstva i očekujem da će zaista ovaj registar o vijećima nacionalnih manjina odnosno i o predstavnicima i o koordinacijama zahvatiti i taj segment regulacije financiranja vijeća i trošenja sredstva kako bi to bilo transparentno. Klub nacionalnih manjina svakako će podržati ovo izvješće o provedbi Ustavnog zakona o utrošku sredstava, jer zasigurno pomaka ima, ali mislim da moramo svi zajedno učiniti više i upravo ono što konstatiramo ove godine da nije provedeno, naći načina da se to provede, jer nas na kraju obavezuje i akcijski plan provedbe ovoga zakona i na kraju krajeva i zatvaranje određenog poglavlja. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Možda ću počet malo na neobičan način. Na Odboru za nacionalne manjine i ljudska prava ja sam bio jedini član tog odbora koji je glasao protiv ovog izvješća, ali moram priznat da to izvješće nisam pročitao. Međutim, onda zašto sam glasao protiv? Slušajući svoje kolege koji su bili nazočni na tom odboru, a predstavnici su različitih nacionalnih manjina, svi su uglavnom govorili kritično o tom izvješću, dakle o Izvješću o provedi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ja sam zapravo upao u zamku. Slušajući njih kad je došao čin glasanja, odlučio sam već bio da ću glasat protiv, oni svi dižu ruku za. Naime, obzirom da sam bio ranije odlučio da ću glasat protiv onda sam i ostao dosljedan. Međutim, nakon toga kad sam pročitao izvješće pažljivo, doduše ne onaj dio onih tabela financijskih, ali i to sam pogledao, onda sam odlučio odnosno konstatirao da se nisam prevario. I zapravo ću nešto na tom tragu pokušat reći. Jutros sam isto tako u 7 sati upalio televiziju, u 7,05 su bile prve vijesti i prva vijest na tim vijestima ide ovako: Sabor počinje sa radom gdje će biti razmatrano Izvješće o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i kaže se dalje da je za prošlu godinu izdvojeno 157 milijuna kuna što je milijun kuna više nego u 2008. godini i onda ide konstatacija koja me malo začudila, a ona izgleda ovako, da je to znak da je postignut napredak u provedbi ovog zakona. Dakle, većina mojih kolegi koji su govorili prije mene, preko 60% njihovih izlaganja, pa i potpredsjednik Vlade Uzelac zapravo govorili su o novcima. Ja znam da su novci bitni, ali ja postavljam pitanje i sebi i vama da li su novci jedino mjerilo provedbe Ustavnog zakona ili ima i nešto što se može napravit bez novaca. Ja ću izreći jednu još konstataciju, meni se čini da zapravo najveći pomaci su napravljeni tamo gdje treba novaca, a tamo gdje ne treba novaca nisu napravljeni pomaci i to je ono što mene zabrinjava. Na tom tragu ja razmišljam na sljedeći način, da bi bili što temeljitiji i da bi možda došli do nekih konkretnijih zaključaka, da bi bilo možda dobro da ubuduće razmatramo provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina zasebno od financijskog izvješća. Ja bih također volio da obzirom da je ovdje riječ o proračunskim sredstvima, da mi tu financijsku stranu provedbe ustavnog zakona razmatramo kroz nalaz Državne revizije. To mi nije jasno zašto mi nemamo izvješće Državne revizije o utrošku 157 milijuna i nešto sitno novaca za prošlu godinu. Jer moram priznat da su me zbunili, nisam uspio dokučit koji su kriteriji i koji je to tip programa kako se dijele novci. Pa recimo imate vidio sam tamo nekih općina i gradova gdje je recimo SDP na vlasti pa oni dobiju recimo 500 tisuća kuna. Pa imate dosta općina i gradova recimo gdje je SDSS na vlasti pa oni dobiju milijun i pol, dva, dva i pol. Dakle nije mi jasno kakvi su to kriteriji. Jer ja se plašim ono što smo i neki dan ovdje mogli svjedočit u Sabor, a to je jedna tendencija da pojedini predstavnici i pojedine političke opcije polažu pravo na ekskluzivitet predstavljanja nacionalnih manjina. Neki dan ste bili tu kad je gospodin Memedi replicirao gospodinu Beusu gdje mu je zapravo oduzeo pravo da on može govorit nešto o Romima. To je mislim katastrofa. I shodno tome možda ne bi bilo loše, kad je riječ i o financijskoj strani ove priče, zapravo da dobijemo i nekakve kriterije i nekakav pregled koji su to programi što se i na kakav način financira. Evo shodno ovome kako sam počeo neću više o novcima. Dakle, ovo je negdje šesto izvješće, a sedma godina zapravo da se ustavni zakon provodi. Ako se sjećate 2003., 2004. imali smo, to izvješće smo razmatrali zajedno. Dakle ono što mene zapravo fascinira, a to je da mi iz godine u godinu stalno imamo jednu te istu konstataciju u zaključnim razmatranjima, a to je da se bilježi napredak u položaju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. E sad vidite, ja znam da prostor ljudskih prava pa onda i prostor nacionalnih manjina, nije prostor i nisu pitanja koji se mogu potezom pera riješit jednom za svagda. Na tom problemu, na tim pitanjima zahtijeva se permanentni i stalni rad. Ali isto tako, postoji iz pitanja koji su zakonom jasno regulirani, koji se ne provode. E sad, to mene zabrinjava. Ja ne mogu prihvatit da u pojedinim izvješćima iz godine u godinu oko pojedinih stvari konstatiramo sljedeće. Napravljen je napredak, pa eto dvije su općine uskladile svoje statute pa eto imali smo novu emisiju na Hrvatskoj televiziji. Ali ako su točno propisane neke odredbe u ustavnom zakonu onda se oni provode ili se ne provode. Ja to ne razumijem. Mislim, ja razumijem u početnim, kad krenete u jednu novu priču pa godinu, dvije, tri, četiri, pet, mogu razumjet da stvari se trebaju uhodat, da trebaju se stvari unaprijedit, ali nakon sedam godina da mi ne možemo riješit da tako kažem nekakve osnovne ili banalne stvari koje su notorne i to meni nije jasno. Meni nije jasno recimo da mi još uvijek ne možemo uvest i realizirat prava nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica regionalnih samouprava. To me nitko ne može uvjerit da tu postoji neki tehnički objektivni problemi. Da Vlada kaže gospodo ne uskladite li svoje statute u narednih mjesec dana, gospodo ne izvršite li dopunske izbore ili već šta treba da osigurate predstavnike nacionalnih manjina u svojim vijećima raspustit ćemo vam vijeće, ja vas uvjeravam da bi za mjesec dana riješili sve probleme, odnosno da bi se taj problem riješio. I tu meni zapravo nije jasno, pazite, ili recimo uporaba jezika. Pa točno je propisano gdje, kako, na kakav način se treba provodit to pravo. I mi dakle stalno konstatiramo da od 27 ili već koliko općina i gradova, jedinica lokalne samouprave 7 ih nije to riješilo svojim statutom. E pazite, ali zašto mi to ne potenciramo da se to riješi. Dakle, jednostavno mi se čini da zapravo kaskamo, zadovoljavamo se sa nekakvom formom. To je, a to na način da su jedna ili dvije općine zapravo napravile nekakav pomak. Ono što je također po meni jako zabrinjavajuće, a to je nekoliko konstatacija koje sam našao u ovom Izvješću, pa ću nešto, neke spomenut. Dakle, kad je riječ o ravnopravnosti jezika tamo se na jednom mjestu kaže da ne postoji interes nacionalnih manjina da se određeni postupci vode na na tom jeziku. Dakle, nacionalne manjine nisu zaintresirane da se na njihovom materinjem jeziku vodi, dakle vodi nekakav proces, postupak itd. Nadalje, tamo kad se govori o zapošljavanju govori se da je ta stopa tako loša i niska zato jer se predstavnici nacionalnih manjina ne koriste svoje pravo iz članka 22. i ne izjašnjavaju se kao pripadnici nacionalnih manjina. Ma nemojte mi to reći! Danas kad svak traži posao, mislim, ja bi se da mi treba posao izjasnio ne znam kako ako mi je ugrožena egzistencija. egzistencija. Evo imate još jedan. Dakle, predstavnici nacionalnih manjina nisu upoznati sa svojim simbolima, tradicijama i obilježavanjima svojih blagdana i praznika. Znate koji se zaključak nameće? Jako opasan. Zapravo da su same nacionalne manjine krive što se ovaj zakon ne provodi. Ove teze izrečene i iznesene u ocjenama, pazite ne u faktima i u faktima, ali u ocjenama ispada da su zapravo nacionalne manjine same krive što se ne provodi zakon, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Normalno, za mene to nije točno. Za mene je to samo izlika da se stvari opravdaju zašto nisu dovedene do kraja. Kad pogledate ovo Izvješće s jedne strane, pa kada pogledate recimo Izvješće pravobranitelja, pa kad pogledate Izvješće o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije, pa kada pogledate Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama vidjet ćete da nema ni jednog segmenta da izražavamo zadovoljstvo sa položajem nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Evo uzet ću samo, podsjetit ću vas samo na Zakon o suzbijanju diskriminacije, odnosno Izvješću. Tamo se kaže sljedeće, da je 35% svih diskriminacija se dešava obzirom na nacionalnu pripadnost i etičnost. E sad, a tko krši, a tko najviše krši ta prava. Pa zapravo 75% krše državna tijela, tijela lokalne samouprave i pravosuđe. Katastrofa. Dakle, a prostor koji je, to je još jako značajno s obzirom na socijalnu politiku i na socijalni prostor, a to je da je to sfera rada. Prema tome, država je u poziciji da kad je riječ o središnjoj državi, kad je riječ o jedinicama lokalne samouprave i regionalne uprave, odnosno samouprave zapravo rješava te probleme. Mi smo donijeli taj akcijski plan, mi smo dobili dakle Izvješće navedeno tamo šta je realizirano, tamo su bili navedeni sve mjere, nosioci. Dakle novci itd. Na žalost mi ne znamo gdje je zaštekalo. Dakle, ono što bih ja molio i vraćam se, dakle na ovaj, na jako opasnu tezu oko toga da se daju ocjene u onom smislu da recimo u državnoj upravi ili jedinicama lokalne samouprave nema između ostalog, zbog onoga, dakle uz ono što sam govorio dovoljno predstavnika nacionalnih manjina i zbog neadekvatne školske spreme. To je po meni jedno tako površna ishitrena teza. To znači da u Hrvatskoj nema, ne znam pripadnika bilo koje nacionalne manjine koja nema adekvatnu stručnu spremu. E sad, vraćam se na sad, vraćam se na zaključke. Mene ne zadovoljava taj zaključak da treba intenzivirati aktivnosti i da treba intenzivirati akcijski plan. Ja sam očekivao da će u zaključku stajati da će Ministarstvo uprave, odnosno Vlada napraviti sve da u 35 općina i gradova, odnosno jedinica lokalne samouprave, dakle i županija gdje nisu osigurana predstavnička prava, odnosno gdje nisu usklađeni statuti da će se zapravo to riješiti, a da će sankcije biti te i te. Dakle, ja znam da Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ima drugačiju specifičnu težinu u odnosu na neke druge zakone. Ali upravo zbog toga što ima tu specifičnu težinu mislim da se više nakon sedam godina ne bi smjeli zadovoljavati sa bilježenjem napretka i sa intenziviranjem mjera, nego da bi se trebali koncentrirati na točno konkretna pitanja, konkretne zadatke u onom smislu šta bi trebalo i šta bi se moglo napraviti. Evo ja sam ovdje naveo nekih pet ili šest stvari koji se sutra mogu riješiti. E sad vidite, također u zaključku se kaže da je napredak zabilježen zahvaljujući političkoj volji, iskazanoj političkoj volji Vlade Republike Hrvatske. E sad, ja to tumačim samo ovako. Politička volja Vlade definirana je samo u 157 milijuna kuna, ali nije definirana u nečemu što ne košta ni prebijene kune. E sad, meni to ništa više nije jasno. Kako netko svoju volju definira kroz novce, a ne definira svoju volju kroz konkretne političke odluke s time da ima da ima konkretne nadležnosti. Dakle, ne bih o, mislio sam još nešto reći o javnim medijima itd. Vidim da mi vrijeme ističe. Dakle, prijedlog nećemo ga formulirati u obliku zaključka ali mislim da bi bilo dobro da razdvojimo bitna bitna pitanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina u smislu ljudskih prava, u smislu onih osnovnih prava od ovoga što se tiče novaca i da to razmatramo različito, a da uz novce dobijemo i pregled kriterija odnosno programa na kakvi način je financiran Ustavni zakon. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dva ispravka, gospođa zastupnica Zdenka Ćuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Željela bih ispraviti kolegu Lučina u segmentu ovih 157 milijuna, ali prije svega moram reći da se slažem u onom dijelu da ne treba pratiti provođenje manjinskih prava kroz segment sredstava već prije svega ono stvarnih prava i koja često ne ovise o financijama. Kada je u pitanju 157 milijuna to je zbir po ministarstvima kako su ministarstva podliježu reviziji svake godine imamo Izvješće o reviziji, a navest ću samo u kojim dijelovima jesu. To su sva sredstva koja kroz određena izvješća imamo. Kada su u pitanju Ministarstvo znanosti, obrazovanja tu su udžbenici, tu su programi predškole i svega onoga što se odnosi na nacionalnu manjinu Roma. Kada se radi o Ministarstvu kulture tu je zaštita spomenika kulture, središnje knjižnice manjina gdje su isto tako velika sredstva, no ja jednako tako ću se složiti da to nije 157 milijuna, da je to znatno manje jer smo već i kod Fonda za razvoj pluralizma, odnosno ono što Vijeće za elektroničke medije dali, vidjeli da to nije milijun 900, već je to znatno manje. Tako da sredstva su diskutabilna, ali to je zbir iz svih ministarstva koje zaista podliježu reviziji, pa i Savjet za nacionalne manjine koji je u sklopu Vlade podložan reviziji. Hvala lijepa.

kako nije istina ono što je navedeno u ovom izvješću da se pripadnici nacionalnih manjina ponekad ne žele pozivati na svoje manjinsko pravo. O toj temi sa Europskom Komisijom razgovaramo otkad postoje kontakti sa Europskom Komisijom, za sve takve susrete sad je to postalo i mjerilo u poglavlju 23., i za sve takve susrete smo se morali itekako pripremati i istraživati što se događa. Ja vam moram reći da kolege koji rade u sudskom npr. sustavu su uvijek govorili o tome da ima iznimno puno, recimo kad ide izbor sudaca, sudaca koji se ne žele pozivati na svoje manjinsko pravo. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan povredu Poslovnika, gospodin Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Pozivam se na članak 209. Ne znam zašto mene ispravljate, ja sam govorio o onome što piše u izvješću, a ja kažem to je za mene neprihvatljivo. I dok mi to budemo prihvaćali, nećemo napraviti značajniji iskorak naprijed. Možete vi to usuglašavati sa dragim Bogom, ali to nema, nema napretka ako se mi s time zadovoljavamo. Nije povrijeđen Poslovnik, gospođa Pejčinović je korektno ispravila. Evo obavještavam da je upravo u 10 i 48 prošlo vrijeme za prijavu rasprava od 10 minuta. Za riječ se javio potpredsjednik Vlade gospodin Slobodan Uzelac. Izvolite. predsjedniče, dame i gospodo, imam potrebu pojasniti možda ovaj dio izvješća na kojega upozorava uvaženi zastupnik Lučin, i na kojega je reagirala uvažena zastupnica gospođa Pejčinović. Kako mi razumijemo stvari, ako hoćete kako ja razumijem stvari za poteškoće u nekim segmentima provedbe ovoga zakona odgovornost ili posao koji predstoji je zapravo na dvije strane, bez sumnje na strani vlasti i uvjetno kazano, ali uvjetno molim vas na strani nacionalnih manjina koje imaju prava korištenja odredbi ustavnog zakona, ali da bi koristila ta prava moraju neki put podnijeti zahtjev, jer nemaju obvezu korištenja tih prava, i nitko umjesto njih ne može podnijeti zahtjev niti ih na to prisiliti. Zašto kažem da je ta njihova obveza uvjetna? Zato što pripadnici manjina, odnosno manjine neke od njih, a neke od njih su, to nas ne treba uvjeravati u takvom, zbog različitih razloga socio-ekonomskog i drugom položaju da teško to mogu izvesti kao kolektiviteti, ne mogu to izvesti bez pomoći vlasti. Zato kažem uvjetno. možda je to trebalo dodatno pokazati, treba ih u tome i obrazovati, ako hoćete i osloboditi i …/Ne razumije se./…, i opremiti financijski, prostorno, i kojekako, svakako stvoriti dakle možda prije političke i atmosferu slobodnog i potpunog izražavanja tih potreba dalje dakle od onoga što sama norma, norma omogućava i propisuje. U tom smislu kažem uvjetno, zaista ni na kraj pameti nam nije da svalimo odgovornost i podijelimo odgovornost, još manje da je pripišemo samo pripadnicima manjinama. Pa molim u tom smislu da to bude i shvaćeno. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Šime Lučin. Izvolite. Za mene je netočan navod da su manjine odgovorne za bilo šta. Po meni je u bilo kakvom društvu, bilo kakvoj zajednici uvijek većina odgovorna, i za položaj manjina. Druga stvar, vi ste sve lijepo naveli, ali ja mogu još dodati jednu stvar, možda se ljudi plaše, a ako se ljudi plaše znači da baš ne provodimo ustavni zakon. Ja to namjerno nisam rekao za govornicom, a obzirom da se to potenciralo u dva navrata, imao sam potrebu sad to kazati. Jer ako postoji strah, onda je situacija malo složenija nego što izgleda. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Pa jasno da govoreći i o ovom izvješću za 2009. treba barem u onom financijskom segmentu možda osvrnuti i na podatke iz 2008. Zašto 2008.? Pa da bi se usporedilo rashode ili bolje rečeno primitke za 2009. godinu. I tu vidimo da su ti iznosi u ovo recesijsko vrijeme, što je hvalevrijedno povećani za jedan zarez nešto posto, maloprije su svi spominjali 157 milijuna kuna u odnosu na 155,9 milijuna kuna iz godine 2008. Jasno kao što je gospođa Čuhnil rekla kada govorimo o tih 157 ili 155 milijuna kuna za da su to zbirni podaci znači u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2000. itd. putem Savjeta za nacionalne manjine osigurana su sredstva u udrugama, ustanovama 39,9 milijuna kuna, pa onda u okviru provođenja nacionalnog programa za Rome i akcijskog plana desetljeće za uključivanje Roma 2005.-2015. 17,3 milijuna kuna, pa putem Komisije za odnose s vjerskim zajednicama u državnom proračunu Republike Hrvatske također negdje 14,2 milijuna kuna, za financiranje vijeća predstavnika nacionalnih manjina 24,8 milijuna kuna itd., Drugo što želim kazati da manjinska problematika u Hrvatskoj, znači legislativno gledano riješena je usuđujem se kazati na jedan primjeren način. Evo ono što svi znamo pripadnici nacionalnih manjina neposredno biraju svojih 8 zastupnika u ovaj Dom, da je to sigurno ja bih rekao jedan napredak možda i u odnosu na neke zemlje u našem okruženju. Ali, isto tako što treba naglasiti da je ove godine novim Ustavom također zakonodavac propisao mogućnost, ja ću ga nazvati dvostrukog prava glasa, čime se izbjegava segregacija kako nacionalnih manjina, ali i kažnjavanje onih političkih opcija i stranaka koje najdosljednije vode računa o pripadnicima manjina. Sigurno je da ovu pozitivnu diskriminaciju kao jednu civilizacijsku tekovinu valja pozdraviti. Pripadnici, vidimo, nacionalnih manjina, participiraju i u izvršnoj vlasti. Oni su dio vladajuće koalicije. Istina ja bih radije da izađu iz te vladajuće koalicije nego što su tamo, a evo imamo i gospodina Uzelca koji je potpredsjednik, znači Vlade, i nitko ne bi smio reći da pripadnici nacionalnih manjina nemaju eto svojevrsnu mogućnost utjecaja i na pojedine odluke koje su od životnog interesa kako za pripadnike tih manjina tako i zemlju u cjelini. S druge strane zbog rata, pa ja ću reći na stranu neprimjerene izjave gospodina Stanimirovića tko je počeo rat u Vukovaru, znamo tko je Vukovar do temelja razorio, a mislim da to zna i on, to je svakom dobronamjernom jasno, ali bez obzira i na to što su građani hrvatske nacionalnosti prolazili u u tim prostorima treba i to također naglasiti građanima hrvatsko-srpske nacionalnosti omogućiti povratak, jamčiti apsolutno njihovu imovinu, jamčiti tim ljudima stanarsko pravo. Ne smije biti nikakve diskriminacije pri zapošljavanju. Tamo gdje se jasno bezrazložno rušilo, ne znam nakon nekih operacija "Oluje" npr. to treba također izgraditi ili podići nanovo, obnoviti. Jasno da je "Oluja" bila 100% legitimna i tu nema nikakve dvojbe. Drugo što želim reći isto tako pa u kontekstu i današnjeg dolaska gospodina Tadića u Hrvatsku mišljenja sam da bi RH i tužbu zbog genocida mogla preispitati. Nema dvojbe da je Hrvatska bila žrtva agresije, nema dvojbe da je nad Vukovarom počinjen stravičan zločin, ali ako Sarajevo nije uspjelo oko Srebrenice dokazati genocid teško da će Hrvatska. I zato povucimo kao gestu jednog novog dobrosusjedstva, novog prijateljstva i tu tužbu. Evo, o tome u zadnje vrijeme govori i predsjednik Josipović ako ga ja, koliko ga ja pratim. Drugo što želim isto tako se osvrnuti na ravnopravnu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina. Ali prije toga, slažem se apsolutno, da Hrvatska mora brinuti i braniti interese i o Hrvatima izvan RH i mora jasno iskoristiti utjecaj pri drugim vladama kako bi se taj položaj

pa tako, ne računajući normalno dotacije koje idu prema BiH gdje je hrvatski narod konstitutivan narod, pa tako npr. prema Austriji za pripadnike Gradišćanskih Hrvata ide 25 tisuća eura, prema Italiji da li Molisseu ili negdje drugdje ne znam, ali ovdje se spominje cifra od gotovo 20 tisuća eura, Mađarska 16, Makedonija 18, Slovenija 23, Srbija 56 tisuća. Ukupno je to znači negdje cca oko 200 Kad govorimo o ravnopravnoj uporabi jezika i pisma ako je negdje ta dvojezičnost, odnosno ravnopravnost zaživjela onda mislim da je to u Istri. Međutim, eto u zadnje vrijeme, očekujem da će o tome govoriti i zastupnik talijanske zajednice gospodin Furio, pojavio se jedan problem oko talijanske škole u Novigradu. Možda ja ne znam sve detalje, sigurno imam bolje upoznat što se toga tiče, ali kako su mene informirali nakon odlaska ravnateljice iz te talijanske škole stigle su 2 molbe. Jedna molba prof. hrvatske nacionalnosti, znači hrvatskog roda, druga molba prof. talijanskog roda ili talijanske nacionalnosti. Ako osoba ispunjava uvjete i ako je želi kolektiv za mene ništa normalnije ne bi bilo doli da ravnateljica, jasno rekoh ako ispunjava uvjete, ako je prihvaća ovaj kolektiv, znači ništa normalnije, i ako je ono vijeće lokalne samouprave ili kako se to već zove, Školsko vijeće, prihvaća, ništa normalnije ne bi bilo da ravnateljica te škole bude građanka RH talijanske nacionalnosti. Ali, gdje gospodo nastaju problemi? Kao i uvijek u Hrvatskoj kada se počne E, tu dolazimo onda do HDZ-a. I onda imamo situaciju da

samo njima znanih pozicija. Lako da nastupaju sa tih pozicija, odnose kaznene prijave Državnom odvjetništvu, sazivaju presice, stranačke jasno, državni odvjetnik poziva na obavijesne razgovore djelatnike te škole. Furio je negdje napisao ili rekao da to se u Istri kada je riječ o njegovoj zajednici nije dešavalo od '54. Čak čini mi se da je i gradonačelnik grada Novigrada dobio takav poziv da se javi državnom odvjetniku i onda te ljude se tretira, profesore u tim školama, gradonačelnike, članove vijeća itd., kao kriminalce i to jasno nigdje naprosto gospodo ne vodi. Nije dobro od takvih slučajeva u jednoj tolerantnoj sredini stvarati slučajeve, probleme. I konačno ako već hoćemo svo ovo vrijeme do sada, kao što mi je Furio rekao, na čelu te škole bila je profesorica hrvatske nacionalnosti. Jasno, toga nema u izvješću, to je možda više detalj za pučkog pravobranitelja. To je događaj koji se zbio 2010. godine pa da vidim da li će se možda taj detalj naći u Izvješću za narednu godinu. Ja ću još jedanput reći, kazati, kada govorimo o legislativi, manjinski odnosi iz našeg Zakona, znači taj zakonski ideal ja bih rekao da je gotovo idealno posložen, praksa na ovome primjeru kojega opisujem često zna biti i drugačija. NO, sigurno je jedno da danas za razliku od nekog ranijeg vremena, ima daleko više zajedništva, daleko više poštovanja prema pripadnicima raznih nacionalnosti koji žive na pojedinim Hrvatska je zasigurno i to treba kazati puno učinila i kada je riječ o obnovi. Druga je stvar zašto se nešto rušilo tamo po nekim akcijama, operacijama, zašto su se rušili spomenici od onog u Srba, do spomenika Nikoli Tesli u Gospiću itd., to je druga priča, ali eto ipak se to danas počinje obnavljati i tu se ne smije činiti distinkcija o čijoj je imovini riječ, jer je to zapravo imovina Republike Hrvatske u posjedu odnosno vlasništvu bilo građana Hrvatske, bilo Srpske nacionalnosti. Tu ću spomenuti jedan standard kako to izgleda u županiji Istarskoj, samo ga nađem, pa se onda kaže, na primjer općina Brtonigla osigurana je dvojezičnost za ispisivanje teksta pečata, žigova istom veličinom slova, ispisivanje natpisnih ploča, ispisivanje zaglavlja akata, objavljivanje službenih obavijesti i poziva predstavničkog izvršnog upravnog tijela, kao i materijali za sjednice, predstavničkog izvršnog tijela, znači ravnopravna službena uporaba Talijanskog jezika u uredovanju upravnih tijela odnosi se i na obrasce i pozive i potvrde i rješenja i sada da ne čitam sve ovo dalje. Jasno je da gospodo sve to košta, dobro ajde kada je riječ o Istri u tome učestvuje ne samo država i županija, pa i susjedna država i to ne sa malim sredstvima, mislim na Italiju, ali ne daj Bože danas ukidati ove male općinice koje su zaživjele jer su postigle jedan civilizacijski standard i kada je riječ o manjinskoj problematici, kada je riječ o gospodarstvu, socijali, o komunalnom standardu i zato mislim da ne bi bilo dobro razmišljati o ukidanju tih jedinica lokalne samouprave. Manjine jesu uvijek bile, biti će uvijek ... do susjeda to je zapravo istina, ono što je nama daleko bitnije da su manjine dio demokratskog legitimiteta Republike Hrvatske i zato ono minimalno što je moguće učiniti naprosto izraziti poštovanje prema svima koji djeluju na ovim prema svim zajednicama koji djeluju na ovim prostorima.

šta kazati. Treba normalno podržati ovo Izvješće imamo tu nekih problema ja kažem i u Istri, problem Roma je više nego ozbiljan, ne samo u Istarskoj nego i u Međimurskoj županiji, ne vidim ja osobno zašto on postoji, zašto nema više sluha s jedne i s druge strane. Romi su se u Istru doselili za vrijeme Univerzijade 1987. ali u Vodnjan i Pulu, tu su već tri ili četiri generacije kako se to gleda, tih 23 i više i više godina, i utoliko za njihove probleme treba imati razumijevanje, sluha senzibiliteta i mora se te njihove probleme rješavati. Oni s druge strane moraju poštivati običaje, zakone, a ja se unaprijed zahvaljujem na pomoći gospodina Uzelca kada je riječ o njihovoj problematici problematici u županiji Istarskoj. Sve u svemu Klub IDS-a nema razloga ne podržati aktivnosti ove gospode koja radi na provođenju ustavnog zakona i mislim da iz godine u godinu bilježimo sve veći civilizacijski iskorak glede tog pitanja. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Klub HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodo iz Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Nisam mislio davati ispravak netočnog navoda gospodinu Kajinu, ali pošto je govorio prije mene omeo mi je koncepciju moje rasprave, pa ću reći da on spominje srušene objekte, crkve itd., na područjima na kojima su živjele ili žive i danas nacionalne manjine, a nekako nikako da spomene ili prešućuje tisuće objekata koje su srušene tamo gdje je bilo većinsko Hrvatsko stanovništvo pa kada uzmemo broj objekata koji je srušen tamo i broj stanovnika onda vidimo da je puno gora situacija gdje govorimo o većinskom narodu u Republici Hrvatskoj. To što je gospodin Kajin danas bio miran u svom govoru je i jedan od da kažem argumenata da je upravo ova materija odlično riješena u Republici Hrvatskoj i kao što je sam rekao da je legislativa izvrsna, i jedna od najnaprednijih u cijeloj Europi ako ne i u svijetu. DA je gotovo bih rekao kada su u pitanju nacionalne manjine Hrvatska europskija od Europljana. u legislativi je to tako riješeno da to zaista nema nigdje. Druga je stvar što je Ustav i Ustavni zakon podijelio građane Hrvatske na 4 kategorije i mi danas raspravljamo o dvije kategorije, a radi se dakle o nacionalnim manjinama koje su podijeljene Ustavom i Ustavnim zakonom, dakle najvišim aktima Republike Hrvatske u dvije kategorije. Jedna kategorija su nacionalne manjine koje imaju ispod 1,5% stanovnika u ukupnom broju stanovnika Republike, koji imaju dvostruko pravo glasa, dakle onu tzv. pozitivnu diskriminaciju gdje glasuju za stranke na nacionalnom nivou, ili regionalne stranke, a onda glasuju i za svoju dakle predstavnika svoje nacionalne manjine neposredno. Druga kategorija moramo to otvoreno reći jer to je bilo riječ i u Saboru, dakle su one nacionalne manjine koje imaju preko 1,5%, to se odnosi isključivo na Srbe, koji su se dogovorili sa HDZ-om da imaju najmanje tri svoja zastupnika izgubivši pravo na tzv. pozitivnu diskriminaciju, dogovorno, ne izgubivši nego dogovorno s HDZ-om i Vladom jesu jesu oni u koaliciji sa strankama vladajućih, a to su HDZ, HSS, nekad bila HSLS i ne znam ni ja tko, cijela kolona. Dakle, mi danas raspravljamo o ove vrste građana. ne bismo trebali raspravljati o one druge dvije vrste građana, dakle to su građani Hrvatske, hrvatske nacionalnosti, većinski narod i građani izvan izvan Republike Hrvatske dakle Hrvati izvan Republike Hrvatske i oni nisu predmet današnje rasprave. Rekao sam 4 kategorije. ekskluzivitet je ovdje spomenut u tumačenju prava nacionalnih manjina. I zaista kada gledamo ovo izvješće onda se vidi da upravo taj ekskluzivitet postoji da je on izražen i kroz financijska izvješća, da je on izražen i kroz i kroz davanja Republike Hrvatske, rekao bih poreznih obveznika, u globalu je to za 2009. godinu 157 okruglo ili cca cca milijuna kuna, a za 2008. je to bilo 156 pa postoji pohvalnica, evo povećali smo za milijun kuna. Međutim, ono što ne piše u ovom materijalu puno je teže. Naime, kada se pogleda što je to sve Republike Hrvatska učinila pa i za nacionalne manjine, pa i za određene nacionalne manjine, onda je ta stavka o kojoj govorimo za sve nacionalne manje koje je 157 milijuna kuna puno, puno veći. Republiku Hrvatsku, proračun Republike Hrvatske košta znatno više ono što je ja bih rekao gotovo paradoksalno, a to je da Republike Hrvatska u neku ruku ucijenjena i hrvatska Vlada koja je ucijenjena gotovo moli, gotovo moli, traži putem UNHCR-a i ne znam kakvih sve ustanova u Republici Srbiji, ljude koji će se vratiti u REpubliku Hrvatsku i eto Hrvatska će im dati kuću itd. Koliko je takvih i koliko je novaca uloženo u te stanove, povratak stanova, kuća itd. milijarde kuna. O tome nema riječi u ovome izvješću. Nije predmet ovog izvješća. Nadalje, nitko ne spominje da je Hrvatska zaprimila, da kažem konkretno, radi se po načelu ključ u ruke, dodjela 8 tisuća 300 stanova ili kuća bivšim nositeljima stanarskog prava mahom pripadnicima agresorske vojske koji su rušili i ubijali Hrvatsku. Hrvatska je zaprimila 19 tisuća 34 zahtjeva bivših agresorskih vojnika da im se godine ratovanja protiv Hrvatske priznaju u radni staž ili im se izda rješenje o mirovinu temeljem Pravilnika o konvalidaciji. Do sada je riješeno 53% takvih zahtjeva. Pa sada računajte koliko je to onda novaca, putem takvoga Konvalidacijskog pravilnika. Dakle, radi se o puno većim iznosima i puno većim stavkama i za dodjelu kuća, stanova, ključ u ruke, obnovljenih izgrađenih, a i za konvalidaciju i radnog staža koji je bio ostvaren u nekoj paradržavi paradržavi koja je protjerala desetine i stotine tisuća Hrvata i ubila tisuću hrvatskih civila. To im je nagrada. Gospodo to im je nagrada. To Hrvatska čini da kažem benevolentno bez ikakvih problema. Porezni obveznici će to platiti. Dakle, oni koji su bili rušeni ono će platiti onima koji su ih rušili da im izgrade kuće, daju stanove, i posao, i ne samo posao nego i mirovine i ostalo. Pa to je žalosno. Pod pritiskom tzv. međunarodne zajednice, pod pritiskom opstanka u Vladi RH koalicijske sa SDSS-om itd. to košta novce gospodi. To su novci, to su milijarde kuna. Ne 157 milijuna kuna koliko piše u ovom izvješću. I ako je moram reći po ovom pitanju dakle kada se radi o pritisku međunarodne zajednice, Europski sud za ljudska prava u nekim sporovima presudio u korist RH, ali bez bez obzira na Europski sud za ljudska prava u internom dogovoru vladajućih HDZ-a i SDSS-a oni to rješavaju bez problema, glasačkom mašinerijom HDZ-a koji diže ruke za ovakve pravilnike, ovakve zakone itd. Kuknjava pred svjetskom javnošću kako u Hrvatskoj nisu manjinska prava potpuno ispoštovana. Pa što bi htjeli? Pa HRvatska postoji 20 godina. Ja znam da postoje, mene ne brinu pojave diskriminacije kod državnih tijela, kod javno upravnih tijela itd. To je lako ispravljivo i dokazljivo jer postoje papiri. Mene puno više brine odnosi između fizičkih osoba različitih nacionalnosti i diskriminacija u tom smislu. A i to se izgrađuje. Hrvatska država postoji 20 godina i ne može u 20 godina ispraviti sve krive drine po najvišim europskim i svjetskim standardima za nacionalne manjine. Jednostavno ne može. Država koja je izašla iz rata, država koja je 47 milijardi u vanjskom dugu, ali ti isti koji uvjetuju ovako visoke svote novaca za svoja prava. Zar misle dobro svojoj državi, ako je uopće smatraju svojom. Pa čekajte gospodo, pa ne može tako. Ali kada ima novaca ima i kriminala. Kada ima novaca ima i korupcije. A ovdje su se vrtile velike pare. I onda postoje prijave Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske u Zagrebu gdje predstavnici iste nacionalne manjine optužuju predstavnike ili kažem vođe Srpskog nacionalnog vijeća za kriminal i korupciju. Za utaju 2 milijuna i 100 tisuća kuna koja su u 2008. godini isporučena Srpskom nacionalnom vijeću. I poimenično se imenuju ovdje. Ja neću namjerno imenovati osobe koje su u tom vodstvu. Ali postoji prijava prijava županijskom državnom odvjetništvu koje ni do dan danas to nije riješilo, a ne znam da li je uzelo i u razmatranje, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, takvu prijavu. Valjda ne smije, valjda je rečeno nemojte, u sukladu onome što je rekao moj kolega Burić, da je to zapravo filijala, državno odvjetništvo filijala Banskih dvora, Vlade u kojoj sudjeluje i potpredsjednik Vlade iz ove nacionalne manjine, odnosno Srpskog nacionalnog vijeća, a koje se optužuje ovdje, zapravo ne optužuje nego se prijavljuje za korupciju i kriminal. Hvala Bogu, mi u Slavonskom brodu i u našoj Slavoniji njegujemo da kažem i pokušavamo da se što manje diskriminiraju nacionalne manjine, da s njima živimo živimo jedni pored drugih, jedni s drugima i da znamo da je svima teško. I onima koji pripadaju većinskom narodu, a tako isto i onima koji pripadaju nacionalnoj manjini jednako je teško jer kako je, opet moram citirat moga Burića, rekao Slavonija je 13. prase ili pak ima i drugih naziva, pastorak ili siroče koje evo i u ovom proračunu Republike Hrvatske koji ste neki dan gospodo izglasali, ostaje na istim pozicijama pa tako i nacionalne manjine u, ja mogu govorit za Brodsko-posavsku županiju, Vukovarsko-srijemsku, Požeško-slavonsku. Isto tako da kažem, svi smo skupa u istom blatu, ista sirotinja, zato su nam valjda i odnosi tako dobri tamo, nacionalne manjine i većinskog naroda. Gospodin Kajin je govorio o utrošku tih 157 milijuna kuna pa je rekao na udruge i ustanove 40 milijuna kuna, romske zajednice i njihove iskazane potrebe 17 milijuna kuna, vjerske zajednice nacionalnih manjina 14 milijuna kuna, Vijeće nacionalnih manjina 14 milijuna kuna pa onda iz tih sredstava se eto tiskaju one novine koje na naslovnici kažu oba su pala. Ili pak se valjda financira i konferencije na kojima gospodin Stanimirović priča o tome tko je to prvi započeo rat koji bi mijenjao povijest, koji bi promijenio pobjednika u ovom Domovinskom ratu, a znamo da je 18. studenoga pred vukovarskom bolnicom u uniformi, onoj uniformi za koju znamo kakva je bila, dakle da ne kažem agresorskoj, izjavio napokon je palo posljednje ustaško uporište. I to su isto nacionalne manjine, odnosno članovi vijeća tih nacionalnih manjina koje mi financiramo, koje građani Hrvatske financiraju, porezni obveznici, od Molunta do Iloka. Zbog toga, gospodo, klub HDSSB-a neće dignuti ruku za ovo izvješće. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Tri ispravka. Prvi, gospodin zastupnik Damir Kajin. Prije svega laž je, ispravljam netočni navod da ja, gospodine zastupniče, nisam spominjao jedno barbarsko, anticivilizacijsko, divljačko, neljudsko divljanje i razaranje Vukovara i patnju samim time branitelja i stanovnika Vukovara. To je laž da ja nisam usudio, dapače usudio sam se na izjavu Stanimirovića koji je jedan grubi falsifikat. Međutim, isto tako smatram anticivilizacijskim rušenje preko 20 tisuća što obiteljskih što stambenih zgrada po Oluji i to jasno valja obnoviti s ciljem povratka hrvatskih državljana srpske nacionalnosti. To je imovina, gospodine zastupniče, u vlasništvu Republike Hrvatske. Jasno da ja ne stavljam znak jednakosti između onoga što se dešavalo u Vukovaru i što se desilo po Oluji. Oluji. U obnovu Republika Hrvatska, što nitko ne govori, uložila je preko 5 milijardi eura, gotovo 40 milijardi kuna. To je ogroman ali ne prihvaćam da nisam u svom istupu spomenuo barbarsko, divljačko razaranje Vukovara. I isto tako sam rekao da tu… **Šeks, valja preispitati u cilju suživota, napretka i dobrosusjedskih odnosa jer neće biti sreće ako jedan ili drugi narod onaj drugi doživljava genocidnim.

Ne postoje većinski i manjinski narodi, postoji narod i postoje nacionalne manjine i etnička skupina. Ali ne postoji većinski ni manjinski. I drugi ispravak, gospodin zastupnik Ratko Gajica. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Boro je ustvrdio važniji su odnosi od novaca. S tim ću se složiti, ali njegovo obrazloženje je krivo. On je rekao hiljade ljudi traži stanove i hiljade ljudi traži priznanje radnoga staža. Pogreška je u tome što ljudi to traže jer su stanove imali i jer su stvarno radili. Prema njegovom tumačenju, oni to ne bi trebali dobiti ne zbog stvarnog sadržaja tog zahtjeva nego zbog toga što su oni to i to. I treći ispravak, gospodin zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa evo nažalost ja neću ispravit netočan navod na temu o kojoj je kolega trebao govoriti jer nije uopće o tome govorio nego koristi pozornicu i ovaj parlament sasma za nešto drugo. Pa ispravljam netočan navod upravo što je rekao kad se tiče Slavonije kako je zakinuta. Ja ispravljam i kažem nije zakinuta i nemojte gospodine Grubišiću vi voditi brigu o Požeško-slavonskoj županiji jer ne vodite ni o Brodsko-posavskoj. A samo da vam kažem da unazad tjedan dana ili dva tjedna je samo iz Hrvatskih voda Slavonija preko 300 milijuna kuna, blizu 400 milijuna kuna ne za poplave nego za nove projekte dobila. Ali još jednom ponavljam nemojte vodit brigu o drugima jer niste kadri to voditi ni u svojoj županiji. Prema tome, nemojte vi voditi brigu o Požeško-slavonskoj. Kolega zastupnik i ja smo ovdje da vodimo i u potpunosti programe izvršavamo koje imamo i nismo zakinuti ni za kunu. A vi ako niste napravili projekte onda ste jako zakinuti jer ne znate to napraviti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika SDSS-a, gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite.

(SDSS)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Vlade, gospodo državni tajnici. Ja ću se osvrnuti na ovaj izvještaj o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u proračunu za 2009. godinu. Izvještaj je u nekakvom izvještajnom statističkom smislu korektan, obiman. Mislimo da je obuhvatio sve segmente koje je trebalo u nekakvom svom presjeku stanja da obuhvati i čak mislimo da i u onom dijelu koji se odnosi na Izvještaj o vijećima nacionalnih manjina nešto preobiman. Ne nešto nego prilično preobiman i da se to moglo na neki način sintetizirati u jedan u jedan kraći jezgrovitiji izvještaj. No, dobro. U svakom slučaju ovakav kakav jeste on je prihvatljiv za klub SDSS-a. I kad sam to rekao onda obično stoji zareska međutim. Ja ovdje ću pokušati analizirati kroz određene situacije na terenu i neke pokazatelje na terenu ću pokušati analizirati sva ta, odnosno određena poglavlja za koje mislimo da su interesantna za analizu. Pri tome u svakom slučaju nećemo se voditi nikakvim motivom kukanja niti ovdje niti pred Međunarodnom zajednicom kao što je to moj prethodnik rekao, nego jednostavno ćemo na osnovu nečega što je egzaktna stvar, dakle što su neki pokazatelji na terenu reći u čemu provođenje ovog Zakona nije baš onakvo kao što je to u ovom Izvještaju rečeno. Suštinska stvar mislim da je ovdje sljedeće. Mjeriti količinu prava nacionalnih manjina uloženim novcem te i te godine je krivi aršin. Dakle, to nije dobra mjera za mjerenje ovih prava. Mi smo ovdje mogli iskazati nešto manje iznose ili nešto veće iznose zavisi i od nekih aktivnosti, zavisi od proračunskih mogućnosti, od gledanja stvari, od planova unutar ministarstava itd. itd. Međutim, prava mjera za uspješnost provođenja u život Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina jeste zadovoljstvo tih nacionalnih manjina na koje se taj Ustavni zakon kao sveta knjiga u Republici Hrvatskoj i odnosi. A mi ne možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni. U nekim situacijama, u nekim slučajevima čak ćemo reći da smo nezadovoljni. Činjenica jeste i to su prethodnici prije mene potvrdili i slažem se sa time da postoji jedan izuzetno kvalitetan zakonodavni, znači zakonodavni okvir, znači legislativa je prilagođena onome što nas u budućnosti u Europskoj uniji čeka. Dakle, imamo kvalitetan Ustavni zakon, imamo čak i, imali smo svojevremeno i donešen 2008. godine kvalitetan akcijski plan za provođenje Ustavnog zakona. Imamo u tim zakonima institute koji na jedan moderan način reguliraju segmente iz života i potreba nacionalnih manjina. Međutim, tu nastaje jedan raskorak, tu nastaje jedna disproporcija između onog što smo propisali, što smo kao zakonodavno tijelo i kao politika htjeli i onoga što se na terenu u provođenju svih tih normi, svih tih instituta dešava. Tako u kategoriju službene i javne upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina možemo konstatirati da je nakon gotovo sedam godina od stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina nisu sve jedinice ispunile, sve jedinice lokalne i regionalne samouprave nisu ispunile svoje obaveze da urede ravnopravnu službenu dvojezičnost na svom području, pa tako imamo upotrebu manjinskog jezika i pisma treba da se uredi u 27 jedinica lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine više od jedne trećine ukupnog broja stanovništva. Dakle, to je nešto što je zakonsko određenje. Od toga njih 7 to još nisu uradili, nakon 7 godina provođenja Ustavnog zakona i nemamo iluziju da će oni to u skoro neko vrijeme i uraditi. U sferi odgoja i obrazovanja imamo jedan odličan model, A, B i C model obrazovanja nacionalnih manjina. U tom dijelu nemamo nikakve primjedbe. Mislimo da je država uradila veliki napor, uložila velika sredstva da se institucionaliziraju ti modeli i provedu u životu i u praksi i kroz kadrove i kroz materijalna sredstva i kroz udžbenike, Dakle, taj segment je u redu. Međutim, ono što mi pokušavamo uporno urediti i što smatramo da još nije uređena, a na čega ukazujemo jeste i činjenica da još uvijek veliki dio, veliki broj osnovnih škola na srpskom jeziku čak i vrtića nisu dobili zakonsku registraciju. Dakle, imamo činjenicu da imamo škole po A modelu obrazovanja koji još uvijek nisu registrirani na takav način. Postavlja se pitanje onda ispravnosti dokumenata, završnih dokumenata koje oni izdaju na kraju školovanja. Ovdje ću samo kratko reći da pravo na očuvanje vjere je jedan segment o kom se ne priča puno. Međutim, činjenica jeste da je postojala potreba da se određena velika sredstva ili veća, značajnija sredstva ulože u renoviranje, u restauriranje određenih sakralnih objekata. Određenom dinamikom toga mi možemo biti zadovoljni. Međutim, ne možemo biti zadovoljni činjenicom da još uvijek nije završen proces povratka značajne crkvene imovine. Ovdje govorim o crkvenoj imovini srpske pravoslavne crkve i židovske židovske crkvene općine. Prema tome, to je jedno formalno-pravno pitanje, a čak i političko pitanje u koje bi valjalo zbog nekakve vjerodostojnosti i korektnih odnosa što prije završiti. Pristup i pravo elektroničkim medijima nešto o čemu se u javnosti jako puno govori. Situacija sa programima o nacionalnim manjinama što uključuje i proizvodnju i emitiranje emisija na manjinskom jeziku, pogotovo elektronskim medijima sa nacionalnom koncesijom, to su HRT i HR, nije se promijenila u odnosu na zadnji izvještaj, o kojem smo prethodno govorili, i dalje postoji samo nekoliko emisija kao što su to Prizma na HTV-u te Agora na Hrvatskom radiju, koji svojim konceptom a pogotovo minutažom ne mogu ni približno zadovoljiti potrebu za informiranjem na jezicima nacionalnih manjina. Isto tako u ovom segmentu informiranja dodatni problem je i činjenica što uz koncept produkcije posebnih manjinskih emisija pojedini segmenti programa Hrvatske radiotelevizije kao što su informativni, kulturni, dokumentarni programi, ne sadrže u dovoljnoj mjeri ili uopće ne sadrže kulturne teme iz života manjinskih zajednica. Ja ću ovdje se posebno osvrnuti na na npr. emisiju, koja mislim da je vrlo gledana i koja je značajna emisija za promicanje kulturne baštine Republike Hrvatske, a to je emisija Lijepom našom, koju svi rado gledamo, međutim neprihvatljivo mi je da u toj emisiji u 100., ili kojoj li već, mislim da je ovog proljeća bila 100. emisija Lijepom našom, ni jedno srpsko kulturno umjetničko društvo nije učestvovalo. Nije moguće da kad se dođe u grad Beli Manastir i snima emisija Lijepom našom nema prostora za 10 minuta nastupa srpskog kulturno-umjetničkog društva Jovan Ladić iz Belog Manastira. Ne zato što je to to, nego zato što je ono društvo koje ima tradiciju od 50 godina u kontinuitetu postojanja, zato što je najbrojnije kulturno umjetničko društvo u Belom Manastiru, i zato što su pored hrvatskih kulturno umjetničkih društava u toj emisiji ipak učestvovale neka manjinska umjetnička društva, i ta stvar i ta praksa se očito ponavlja, jer ni u kasnijim emisijama, iako smo na to ukazivali, nismo vidjeli nastup niti ni jednog srpskog kulturno umjetničkog društva. Posebno je bitno za pripadnike nacionalnih manjina činjenica zapošljavanja, jasno problem kod većinskog naroda, a posebno je dimenzioniran i osjetljiv senzibilan kod pripadnika manjinskih naroda, manjinskih zajednica. Ovdje dakle govorimo o problemu zapošljavanja u dakle zastupljenosti u tijelima državne uprave i pravosuđu, onda ovdje možemo konstatirati da prema podacima koje smo dobili u izvještaju vidimo da je trend opadanja zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u pravosuđu, što mislimo da je jedna stvar o kojoj treba dobro razmisliti. Zašto? Zbog toga što to je stvar koja je upozoravajuća, zato što je činjenica da tamo gdje se, gdje prestaje radni odnos pripadnicu nacionalne manjine na njegovo mjesto se ne prima visoko obrazovani kadar iz iste nacionalne manjine, i zbog toga imamo trend opadanja. Ono što je za nas posebno alarmantno, jeste činjenica da je vrlo teško mladim ljudima, obrazovanim ljudima u pravosuđu odraditi tzv. vježbenički staž, kao osnovni element i preduvjet za daljnje profesionalno napredovanje i angažiranje. Ista je, slična je situacija u Ministarstvu unutarnjih poslova, i možemo reći da u istočnom dijelu Republike Hrvatske je zastupljenost pripadnika srpske zajednice u tim poslovima zadovoljavajuća, međutim sa suprotne strane imamo isto tako jednu podzastupljenost u drugim dijelovima Hrvatske kao što je Lika, zapadna Slavonija itd., što mislimo da je stvar o kojoj se dade razgovarati. Posebno je ovdje otežavajuća činjenica da mladi ljudi koji se kandidiraju za poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova, dolaze pod udar tzv. kategorije nedostojnosti, nedostojnost je nešto što je propisano u našem zakonu i to je jedna kategorija o kojoj valja razgovarati, jer je često situacija da zbog nedostojnosti djeda unuk ne može dobiti posao ne može dobiti posao u Ministarstvu unutarnjih poslova, iako zadovoljava psihofizičke i sve ostale kriterije. Mislimo isto tako da je nerazmjeran razvoj regija, posebno područja povratka ratom pogođenih područja itd., oni još uvijek znatno zaostaju u gospodarskom razvoju i naročito ovo uključivanje pripadnika nacionalnih manjina u gospodarski život i to čini vrlo velikim problemom ljudi ljudi na terenu, odnosno same činjenice i egzistencije. Program stambenog zbrinjavanja o kojem se ovdje govorilo nešto što je stvar koja je vrlo bitna za društvo, jednako bitna za društvo koliko bitna za pripadnike nacionalnih manjina, odnosno posebno srpske nacionalne manjine, kao najvećeg konzumenta manjinskog konzumenta toga problema, iako moram reći da u parametrima o kojima smo ovdje govorili, financijskim parametrima, u naturalnim pokazateljima koliko je jedinica izgrađeno u sistemu obnove, u povratku stanova itd., 25% su korisnici srpske nacionalne manjine. Dakle zbog javnosti je bitno reći 25% ukupnog fonda u poglavlju 23. su korisnici srpske nacionalne manjine. Ovdje ću isto tako reći samo kratko, Vijeće nacionalnih manjina koja su obrađena vrlo široko, imaju problem ovog trenutka neujednačenog financiranja. Dakle ono što moramo urediti sljedećim zakonima koji su sada, koji će biti pred nama, jeste činjenica da se mora propisati model jedinstvenog financiranja Vijeća nacionalnih manjina, dakle obrazac kako će se to raditi, jer imamo činjenicu da neke lokalne samouprave prenagrađuju određena vijeća, dok druge ih općine nagrađuju, odnosno nesufinanciraju. Razloge za to, ja sad ovdje neću govoriti, o tom bi se dalo elaborirati kad bi bilo više vremena, ali je činjenica da postoji jedan neujednačen sistem financiranja Vijeća nacionalnih manjina, i na općinskom, odnosno i na županijskom nivou i mislim da je to stvar koju moramo urediti, jer mnoge stvari smo u segmentu Vijeća nacionalnih manjina doveli u red, mnoge stvari funkcioniraju, dolaze, iduće godine smo pred izbornim postupkom, dakle izbor Vijeća nacionalnih manjina slijedi iduće godine i mislim da segment financiranja treba do kraja urediti kako bi i u tu stvar pozitivno zatvorili. Dakle sve u svemu sve u svemu mislimo da ovaj izvještaj kakav jeste nama ovdje prezentiran u pokazateljima koji su ovdje možemo prihvatiti i SDSS će ga prihvatiti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Dinko Burić. Izvolite. Ispravio bih netočan navod uvaženog zastupnika, gospodina Horvata kada je rekao da se ne može sve mjeriti samo količinom novca. Može se mjeriti količinom novca, i mora se i to uzimati u obzir, pogotovo ukoliko se ima u vidu činjenica da je Republika Hrvatska za kupnju stanova i kuća pripadnicima srpske nacionalne zajednice i za skrb o njima samo tijekom 2008. godine izdvojila milijardu i pol kuna, a tijekom 2009. još milijardu kuna. I mora se voditi računa o tome, gospodine Horvat, ne znam zašto svi o tome šute, a toliko se prašine i buke diže oko 30 milijuna kuna godišnje pomoći Hrvatima u BiH. I drugi ispravak, gospodin zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Horvat je govorio o padu broja zaposlenih, dakle misleći najvjerojatnije na pripadnike srpske nacionalne manjine. Međutim, ja bih ispravio taj navod i rekao da je pad zaposlenosti ukupno u RH pa valjda onda i pripadnika srpske nacionalne manjine. Međutim, mene nešto drugo zabrinjava gospodine Horvat, a ovdje nema gospodina Kajina da to potvrdi, za zapošljavanje, upravo vi ste govorili o policiji u Istri, u Istri, u cijeloj Istri, u Istarskoj županiji, traži se poznavanje talijanskog jezika. Zna li to hrvatska javnost da za zapošljavanje u MUP-u u Istri je potrebno poznavanje talijanskog jezika? Ako netko poznaje engleski ili ne daj Bože francuski nema pravo

razumije./… Ali ja nisam za to da brojimo krvna zrnca, ali to nije istina. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nije ispravak. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Raspravu o ostvarenju prava nacionalnih manjina treba početi od premise koja je neoboriva. Za prava manjina uvijek je odgovorna većina. Manjina ne može sama po sebi ostvariti ta svoja prava. Zašto? Zato što je manjina. Svaka pogreška u ovome, svaki nedostatak u ovome odlazi na dušu većine. U tom pogledu ne bih se složio ni s potpredsjednikom Vlade koji kaže da se neka prava nisu mogla ostvariti jer se pripadnici nacionalne manjine ne žele izjasniti kao pripadnici nacionalne manjine pa onda ne mogu ostvariti ni svoja neka prava na zastupljenost u sudstvu, policiji i ne znam kako. Ako se ne žele izjasniti kao pripadnici svoje nacionalne manjine ili su izgubili nacionalnu svijest ili ih je strah. Ovo prvo je malo vjerojatno, ovo drugo ostaje kao zaključak. A čega se boje i koga se boje? Većine. Većina je dakle odgovorna i za taj možda iracionalan i možda potpuno neopravdan strah. Ali, onda treba raditi i na rušenju, poništavanju toga straha. Polazna osnova za ocjenu stanja moralo bi biti i Izvješće o diskriminaciji koje je pučki pravobranitelj podnio ovdje prije nekoliko dana i o kojem smo raspravljali. A koji većina prima na znanje, a ne prihvaća. To izvješće prepuno je primjera o diskriminaciji pripadnika nacionalnih manjina, srpske pogotovo, a onda romske nacionalne manjine. Takvo stanje mora nas zabrinuti sve. I na popravku takvog stanja moramo raditi svi. Već tada sam govorio o opasnosti shvaćanja ovoga problema na način da i u ovom Saboru sjede predstavnici pojedinih nacionalnih grupacija koji su jedini odgovorni ili imaju ekskluzivno pravo da štite svoju nacionalnu manjinu. Nisu. Prvo, ne mogu nama drugima oduzeti to pravo, a drugo ono po prirodi stvari jer smo većina nama pripada. I dok su ugrožena prava i jednoga Roma u Hrvatskoj ja se moram stidjeti, a ne Memedi. Ako tako pristupimo problemu onda ima šanse da ga riješimo. Pristupimo li drugačije ovo će se vući još godinama kao što se vuče jer evo evo 7 godina traje provedba zakona, a imamo još općine koje nisu uskladile svoje statute. A koliko trebat će? 70 godina da usklade statute? Većina, politička većina je odgovorna za ovu neusklađenost. Pa donesimo zakone, država ima moć. Natjerajmo ih da nakon 7 godina usklade statute jer ćemo nagodinu opet čitat da neke općine nisu uskladile statute. I nikom ništa. Konstatiramo imamo mali napredak jer su 2 ipak uskladile od pretprošle godine. To nije rješenje, to nije dobar put. E sad nešto malo o financiranju. U proračunu koji je jučer usvojen je milijun i pol kuna za 2011. godinu predviđen za nešto što se zove Zajednica vijeća općina Vukovara. To kao pravna osoba ne postoji. Kad se raspravljao Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ta tema je ovdje izazvala buru. Ja neću govoriti o političkom aspektu, da li to stvara, da li je to put obnove Krajine, ja ću govoriti o nečem drugom jer ja mislim da je nemoguće obnoviti Krajinu pa i ne mislim da je to put i ne mislim da je to opasnost. Ne mislim da je to opasnost. Čak ne mislim ni da je to namjera, ni prikrivena ni otvorena. Ali, ja opasnost vidim u nečem drugom. U jednoj političkoj trgovini radi novca. Jel' ovih milijun i pol kuna za 2011. pa milijun i pol kuna predviđen u projekciji za 2012. pa za 2013. što je ukupno 4,5 milijuna kuna jel' to bila cijena ruku za izglasavanjem jučerašnjeg proračuna? Ako treba milijun i pol kuna za nešto što nije ni pravna osoba za Zajednicu općina Vukovar onda se pitam pa zar samo u Vukovaru žive pripadnici srpske nacionalne manjine? Šta je sa onima u Krnjaku, što je s onima u Lici, što je s onima u Gorskom Kotaru, oni ne spadaju u tu zajednicu općina Vukovar. Prema tome, kada je o financiranju riječ, ja kao što vidite jesam za to da se zaštite prava manjina, da to nešto i košta, da se potroše i novci za to, ali ne kao rezultat političke trgovine između stranke koalicije i većinske stranke u toj koaliciji. To ne. To nije smisao, to nije cilj. Opet malo o novcu. Kaže, član predstavnik HDSSB-a da su milijarde potrošene, da ovih 157 milijuna nije točna svota jer su milijarde potrošene na obnovu kuća pripadnika Srpske manjine. Potrošene su na obnovu razrušenih kuća. U ratu razrušenih a što je gore nakon rata. Kuća koje su spaljene, nakon Oluje bez ikakvog razloga. Iako bi netko morao snositi krivicu za to, ako bi nekom trebalo podnijeti račun, onda bi trebali podnijeti račun onima koji su to napravili bez ikakvog razloga. Nikakvog više opravdanja za taj palež nije bilo, nikakvog. A naravno da se moraju obnoviti te kuće, to je bila nečija imovina. I Ne obnavljaju kuće pripadnicima Srpske nacionalne manjine, nego se obnavljaju spaljene i minirane kuće. kuće. Jedino ako mislite da nekome kome su tako spaljene kuće ne treba obnoviti imovinu. Jedan, vrijeme ističe, jedna sugestija. Zašto se ne bi više financirala kulturna suradnja, potpredsjednik Šeks mi može biti svjedok, on je redovit posjetitelj kazališta. Kada u Zagreb dolazi bilo koje kazalište iz zemlje u kojoj postoji Hrvatska manjina, kazalište je puno, ne dolaze samo kazališni ljudi, dolaze i pripadnici nacionalne manjine, hoće viditi predstavu na svom jeziku, zanima ih što se radi u zemlji s kojom su nacionalnošću povezani. Ravnatelji kazališta osnivači su im gradovi, oni nemaju u svojim stavkama, u svojim proračunima predviđena gostovanja, nemaju, oni proizvode predstave tamo za gradove i općine gdje su ostale. Pa zašto ne bi postala obaveza Vijeća nacionalnih manjina ili Ministarstva kulture da financira ta gostovanja, pa kada bismo u to dali u milijun i pol kuna umjesto u zajednicu Vijeća općina, onda bismo mogli reći da smo ispunili svoju misiju, na najdobronamjerniji način. Ali pozivam vas da raspravite malo s kulturnim djelatnicima, kazališnim ljudima, ne znam kakvo je stanje u knjizi u izdavaštvu, ali da bar ovo pomognete jer za to novca nema. Postoji volja, ali se ta volja se ta volja ne može ostvariti, jer naprosto to nije ničiji budžet. Hvala lijepo. Dva ispravka, četiri replike. Prvi ispravak, gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa ja sam po dojmu borca za ljudska prava koji ljetuje za 7 kuna na Brijunima, a valjda od straha nije pozvao ni jedno dijete Romsko ili bilo koje drugo dijete nacionalne manjine pa da mu osigura to ljetovanje za 7 kuna, da ga malo pouči kulturi, nema više straha u ovoj državi gospodine Staziću nema. Nema onoga straha kada smo živjeli i tražili poslove pa ako nismo onda bili u SKJU nismo ga dobili a od 2000. do 2003. u SDP-u, a osobno sam to doživjela pa to ću vam reći. Tako da straha nema i hvala Bogu da ova država ima visoke kriterije, odlične zakone i da se ljudi koji jesu nacionalna manjina u ovome Saboru izjašnjavaju o ovome pozitivno, a vi zna se. Učinite nešto, povedite sa sobom na ljetovanje dijete za 7 kuna, učinit ćete veliku stvar. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Ja bih ispravio netočan navod gospodina STazića kada on govori da je financiranje zajedničkog vijeća općina politička trgovina radi novca. Tu bih ja rekao nekoliko stvari. Prvo, u zadnje vijeće polemiziramo oko zajedničkog Vijeća općina i mnogi polemiziraju a da o tome nemaju gotovo nikakva realna znanja, ali o tome sada neću nego ću reći sljedeće. Financiranje zajedničnog vijeća općina je obaveza koju je Sabor prilikom donošenja izmjena Ustavnog zakona sebi dao u obavezu, zaključak Sabora isključivo govori da se treba urediti financiranje i organizacija zajedničkog Vijeća općina. To je isključivi zaključak za koji smo ovdje glasovali ili bar većina. Osim toga to je obaveza koja je upisana u osnivačkom aktu kada se zajedničko Vijeće osnivalo a potpisuje tadašnji premijer Republike Hrvatske gospodin Mateša. Dakle, obaveza da će zajedničko Vijeće dobiti pravni subjektivitet i mi to sada pokušavamo uraditi. I Ništa se ne radi ispod žita i ništa se ne radi od onoga što nije zakonito i što nije normalno i nemojte lamentirati nad nečim

MI smo ovih dana obilježili 11., 15. obljetnicu Erdutskog sporazuma uz nadležnost Predsjednika Republike, Američkog, sadašnjeg i bivšeg veleposlanika, predsjednice Vlade, ministara, svih aktera Hrvatske političke scene kao događaj kojim se obilježila početak mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja i početak mira i stabilizacije prostora Hrvatske. U Erdutskom sporazumu u pismu namjere i na temelju tih međunarodnih dokumenata je Vlada Republike Hrvatske ustanovila 97. godine zajedničko Vijeće općina sa statusom pravne osobe i financiralo ga u to cijelo vrijeme od 1997. do današnjih dana. Stoga te cijele i to treba jedanput reći, to cijele te priče koje se svode na to da se radi o nekom paradržavnom tijelu, da se radi o ponorarhitektonici, pokazuju jedno duboko nerazumijevanje, neznanje i nepoznavanje cijele situacije. Ljudi dajte jedanputa nemojte se koristiti s jednom takvom argumentacijom koja nema nikakve veze sa stvarnošću, sa životom. Kolega Burić ja sam bio dužan dati ova jedna objašnjenja u vezi ovog događaja, u vezi toga zajedničkog vijeća općina, jer i kao predsjedatelj sam dužan dati obzirom da se ponovno ovdje šire rasprave i otvaraju rasprave o tome da se to radilo o nekoj političkoj zato što se financira i daje status pravnog zajedničkog vijeća općina koja to ima od 1997. godine. Izvolite. Hoćete ispraviti netočan navod moj? **Burić, Dinko (HDSSB)** Da. Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Citirat ću vam riječi predsjednika, ispravljam vaš netočan navod ovog što ste rekli o statusu zajedničkog vijeća Općine Vukovar. 12. studenog ove godine kada je održano obilježavanje Erdutskog sporazuma, među ostalim je bio i gospodin Dragan Primorac, predsjednik zajedničkog vijeća općine i citiram njegove riječi, odnosno doslovno je ovako: "Predsednik zajedničkog veća opšitna podsetio je na nerešen statut te institucije, te izrazio nadu da će koaliciona vlada u kojoj su i predstavnici Srpske zajednice, konačno uspeti da reši taj problem". Ovo vam je sa internetske stranice zajedničkog veća opština, prema tome nije točna konstatacija da zajedničko veće opština ima pravo pravne osobe i još uvijek nema i nije točno da je Vlada Republike Hrvatske redovito financirala njih kao pravnu osobu jel u proračunu za 2010. godinu nemate stavke financiranja Zajedničkog vijeća Općine Vukovar. Prvo financiranje počinje 2011. i u projekciji je za 2012. i 2013. sa po milijun i pol kuna svake godine. Toliko o točnosti vašeg navoda gospodine potpredsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Da. Financiralo se je na različite oblike iz državnog proračuna, preko različitih ministarstva ali se financiralo i imalo je status pravne osobe ali kao udruga građana, a ne kao neka druga što će biti upisano u registar kao druga jedna organizacija. A nije bilo riješeno funkcionalno financiranje. I zato je taj predsjednik Zajedničkog vijeća općina Crnogorac to iznosi 11. studenoga u Erdutu. I zaključnom Vlade će biti riješeno to financiranje sustavno i financiranje. Idemo sada na replike. Prvi gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Staziću u ovom Saboru često čujemo da imamo jako dobre zakone. Međutim, praksa nas demantira. Ti jako dobri zakoni se ne provode u praksi. Zapravo ako je zakon dobar a ne provodi su praksi, tko je odgovoran za provođenje tih zakona? Dakle, odgovorna je Vlada Republike Hrvatske. Međutim, ja se čudim da ovdje vodimo raspravu oko nekih tema, dakle oko kuća koji su u vlasništvu građana Republike Hrvatske, pa bili oni TAlijani, Srbi, Bošnjaci, Slovenci, to je zapravo za mene malo čudno. Ili da danas vodimo raspravu oko Erdutskog sporazuma. Zapravo pričamo o svemu a ne želimo pričati o bitnim stvarima. Činjenica je i spomenuli ste Zakon o diskriminaciji, činjenica je da je osnovni problem problem u sferi rada. Ono što mene brine, a vi ste to i naznačili da je 2009. godine broj zaposlenih u tijelima državne uprave u pravosuđu smanjen, ne da je ispunjena kvota, nego je smanjen. Uopće nije bitno da li je on smanjen za 0,01% ili za ne znam 5%. Ali je činjenica da je smanjen. Pazite, ako uzmete u obzir da je u proteklih 7 godina za plaće u ovoj državi izdvojeno 10 milijardi kuna više recimo nego 2003. godine i da mene će netko ovdje uvjeriti da je teška socijalna situacija, recesija uvjet da se pripadnici nacionalnih manjina ne zapošljavaju u tijelima državne uprave. To nije točno. E sada vidite, kada imate situaciju pada zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, možete li zamisliti što se dešava u privatnom sektoru. Dakle, mi razgovaramo ovdje i bilo bi dobro da se više koncentriramo na temeljnim pravima. Da je teška gospodarska situacija razlog diskriminacije pisalo je i u očitovanju Vlade na izvješće PUčkog pravobranitelja o diskriminaciji. Već tada sam rekao da je to nešto apsolutno neprihvatljivo. Jer i u siromaštvu treba biti pravedan. Kada se u siromaštvu započne zakidati onoga manjega, slabijega samo zato što je manji i slabiji, onda dolazimo dao strašne nepravde. Lako je u bogatstvu izdvajati novce za sve pa i za manjine. Ali kada se u recesiji kaže, ej teret ovog siromaštva morat će najprije podnijeti manjine, onda ne možemo govoriti o pravednom društvu. Upravo je to pisalo u obrazloženju vlade. Da je teška gospodarska situacija kroz koju prolazimo razlog diskriminacije manjina. Prema tome, na tome moramo poraditi, prije svega na stavu, na svijesti o tome. Ako to može biti dominantna svijest, ako je to svijest Vlade, onda mi nemamo šance da u dogledno vrijeme ovo pitanje ravnopravnosti nacionalnih manjina riješimo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Rekao bih da je kolega Stazić dobro uočio problematiku kada je spomenuo da kada Srpska nacionalna zajednica dakle pripadnici Srpske nacionalne manjine žive i u drugim područjima RH i kada i kada joj je postavio pitanje, ne znači li to da treba ove tri ruke SDSS-a trebaju voditi brigu i o njima. Postavlja se pitanje uistinu ne samo, nitko ne dovodi u pitanje potrebu financiranja …/Govornik isključen…/… ali se postavlja, nemojte me isključivat molim vas, molim vas, da uistinu ne koristim govorno pomagalo. Dakle postavlja se pitanje, ne dovodeći u pitanje potrebu financiranja potreba nacionalnih manjina. Postavlja se pitanje racionalnog i namjenskog trošenja tih sredstava. U vrijeme kad je kriza onda ne može se dozvoliti da sredstva koja Vlada Republike Hrvatske, ali čak i druge međunarodne institucije daju za financiranje ovih udruga, da se troše nenamjenski. Spomenut ću vam samo jednu činjenicu. Vijeće Srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije ulaže pritužbu Državnom odvjetništvu, dakle govori oni o neracionalnom i nenamjenskom trošenju sredstava Srpskog narodnog vijeća koje je je koordinacijsko tijelo za područje Republike Hrvatske i ima pravnu osobnost za potrebe Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. A znate što se dogodilo, da je Srpsko nacionalno vijeće milijun i pol kuna nenamjenski potrošilo za potrebe Srpske nacionalne zajednice na Kosovu. Tko će za to odgovarati i da li je to racionalno trošenje novaca koje Vlada Republike Hrvatske daje? I još samo da kažem, kad je u pitanju financiranje obnove kuća, nitko normalan nije protiv financiranja obnove svih stradalih objekata u Domovinskom ratu. **Šeks, ovakve besparice ja sam posebno govorio, ispravljao netočan navod gospodina Horvata kad je rekao da nije važna količina novca koja se daje. Jest itekako važna, pogotovo ako imamo u vidu…

Sve je točno osim jedne kvalifikacije koju ste iznijeli. Izaberite koju želite izabrati koja nije točna. Odgovor na repliku, gospodin Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Oko ovoga zadnjeg što ste rekli, ma kolega dragi, ne smije biti tu diskriminacije zbog toga što je teška situacija pa ćemo sad reći nekima ćemo obnavljat, nekima nećemo i zato što nemamo novaca pa ćemo najprije obnavljat pa onda tek srpske kuće ako dođu na red. Takav stav apsolutno ne prihvaćam, on je čak i protuustavan. To što ste predlagali. Ali sad prvi dio vaše replike. Gledajte, odnos većine i manjine je uvijek osjetljivo pitanje, uvijek. U Hrvatskoj će još decenijama biti osjetljivo pitanje, naročito odnosa između srpske manjine i hrvatske većine, zbog povijesnog naslijeđa, ne moramo se lagati. Svi znamo da je tome tako. I zbog toga ta pomoć u bilo kojem obliku, naročito kad je financijska, ali apsolutno ničim ne smije biti kompromitirana. Zašto, pa zato što ćemo otežati položaj Srpske nacionalne manjine ako se u to upustimo. Otežat ćemo im položaj. I ako je točno da se Zajednica vijeća općina financirala kao udruga građana, pa tri osobe su dovoljne da osnuju udrugu građana. Pa ne može se reći da je to baš najtransparentniji oblik pomoći Srpskoj nacionalnoj manjini, ne može se reći. Koristimo institucionalne oblike, koristimo ih maksimalno, zaštitimo ta prava manjine koliko god možemo, financirajmo to koliko su nam god proračunske mogućnosti. Ali nemojmo kompromitirati to jer ćemo naštetiti onima za koje tvrdimo da im pomažemo. Treća replika, gospodin zastupnik Furio Radin. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Koristim institut replike, a ne pogrešnog navoda jer i inače mislim da je bolje reći ne slažem se nego pogriješili Gospodin Stazić, čini mi se da prelako koristite riječ trgovina i onda nailazite odmah i na sugovornike iz HDSSB-a koji vam daju odmah za pravo i ne znam koliko to vama koristi i svima nama koristi da imate zajedničko mišljenje sa strankom gospodina Glavaša. … /Upadica: Nije to Glavaševa Kada govorite o tome da mi imamo jedan konstruktivni razgovor i da imamo puno dogovora sa vladajućom strankom onda morate shvatiti da je to način političkoga rada i da koristiti riječ trgovina ovdje zapravo nije ulaganje u vašu budućnost pa bih vas molio da je ne koristite tako često. I molio bih vas također da se ne nalazite na istoj poziciji sa HDSSB-om, kažem vam, repliku vam dajem, to je moje mišljenje, kada govorite o Zajedničkom vijeću općina i također vam to ne odgovara. Bolje slušajte u ovom slučaju, samo u ovom slučaju, gospodina Šeksa kad vam je objasnio da je to dio Erdutskog sporazuma. Ja bih vas molio i sad vam dajem priliku da mi odgovorite. Poštovani kolega Radin, dakle nemam ambicije dijeliti stavove sa HDSSB-om, gotovo da nema stvari u kojoj se slažemo. Prema tome, taj strah možete odagnati, tog straha nema, barem ne kod mene. Možda je riječ politička trgovina pregruba i slažem se s vama i prihvaćam ovu vašu primjedbu. Ali u odgovoru na repliku koji sam maloprije dao taj odnos između stranaka koje predstavljaju manjine i većinske stranke koja formira Vladu mora biti što je moguće čišći i jasniji upravo u interesu tih manjina koje predstavljaju. Ako mi za ovu zajednicu općina, jer je ona zasad samo udruga građana, samo udruga građana, nismo mogli naći bolji okvir onda to na taj način nije trebalo ni financirati. Znate, kad putujem po svojoj izbornoj jedinici i tamo ima pripadnika srpske nacionalne manjine i oni to prigovaraju. A valjda smo i mi Srbi. Pa ne žive samo Srbi u Vukovaru. Dakle, politička trgovina možda i jest gruba riječ. Možda bi bilo bolje reći ispunjavanje dvostranih interesa, Vlada ima interes da dobije ruke, manjinske stranke imaju nekakav drugi interes pa se eto poklapaju ti interesi. Kad se ti interesi poklope na štetu tih ljudi, tih pripadnika manjina u nekom kraju izvan tog područja interesa onda smo napravili zlo.

reći da je gospodin uvaženi zastupnik Furin povrijedio Poslovnik kada je govorio o nama, dakle o zastupnicima HDSSB-a. Mi smo parlamentarna stranka koja ima svoj naziv, koju je izabrao hrvatski narod. Ali jednako tako vam moram reći gospodine da se mi ne stidimo svog utemeljitelja koji je hrvatski general, ne stidimo se toga što nas kolokvijalno nazivaju Glavaševom strankom, ne stidimo se njega i sramota je za Hrvatsku državu da postoje oni koji govore da nije dobro surađivati i dijeliti mišljenje sa nama, a dobro je trgovati sa rukama onih koji su razarali Hrvatsku državu. Među njima postoje i deklarirani, ali abolirani četnici a njihov predsjednik je Vojislav Stanimirović. Prema tome, nemojte vi nama držat lekcije o tome kako smo mi Glavaševa stranka. Ponosimo se time što je utemeljitelj Hrvatskog Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje hrvatski general i jedan od heroja Domovinskog rata Branimir Glavaš. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin Boro Grubišić, replika. Hvala lijepo. Evo nema Stazića, sad kasno je za repliku.../Govornik se ne razumije./... Ali dobro. Gospodin Stazić pokušava imputirati da sam ja rekao da sam protiv izgradnje razrušenih kuća. To nije točno, to jednostavno nije točno. Dakle, radi se a rekao sam ima i fonogram da se radi o načelu ključ u ruke za 8300 stanova ili kuća bivšim nositeljima stanarskog prava mahom pripadnicima agresorske vojske. To sam rekao, a nisam rekao ono što gospodin Stazić meni imputira. Nadalje, bili smo u Vukovaru neki dan. Ja sam vrlo često u Vukovaru na onoj strani istočne Slavonije, Srijema. Vjerujte mi da sam vrlo često među pripadnicima srpske nacionalne zajednice koji kažu nema Stazića, ali nema veze. Ova država je fantazija. Nema bolje i luđe države. Dobili smo, iako smo bili u vojsci abolirani, dakle Krajine dobili smo kuće, mirovine, sve. Pa to je milina! Zakone o oprostu i aboliciji je inicirao i potpisao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, sve te zakone. I ti zakoni su bili u funkciji teritorijalnoga ustrojstva Hrvatske, zaokruženja hrvatskog suvereniteta i Hrvatske države. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Neda Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, gospođe i gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo cijela zapravo lepeza mjera koje je poduzimala i poduzima Vlada državna tijela omogućila su ostvarenje prava nacionalnih manjina na svim područjima života kako je to u ime predlagatelja potpredsjednik Vlade gospodin Uzelac i izrijekom naglasio. Izdvajanje značajnih sredstava doprinijelo je definitivno razvijanju različitih aktivnosti manjinskih udruga. Naravno da je to doprinos i stvaranju pozitivnog ozračja za daljnji napredak i razvitak manjinskih prava. Predstavnici nacionalnih manjina su naši partneri, odnosno svi smo partneri u procesima odlučivanja od lokalne do državne razine što je svakako jamstvo za puni razvitak demokracije u Hrvatskoj. Okvirna Konvencija o pravima nacionalnih manjina, te Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima dobili su visoke ocjene Vijeća Europe, a ne samo domaćih stručnjaka jer je postignut napredak u ostvarivanju manjinskih prava. Napredak je i na području obrazovanja jer se nastava odvija na jeziku i pismu te manjine. Radi se u tri modela u koji je uključen preko 10000 učenika. Povećavaju se sredstva za područje kulture radi očuvanja različitih oblika djelovanja nacionalnih manjina. Ustavnim zakonom je postignuto zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosuđu, jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Vladin je napredak postignut je i na planu ostvarivanja također i vjerskih prava. Važan segment koji je u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnoga gospodarstva provodi program obnove u ratu oštećenih i razorenih kuća. 2009. godine temeljem utvrđenih prava u skladu sa odredbama Zakona o obnovi započeo je program organizirane obnove obiteljskih kuća od 4. do 6. stupnja oštećenja, pa me nemalo čudi što smo evo sad malo čas prije čuli o čemu mi to razgovaramo, o kućama. Pa o čemu ćemo razgovarati poštovane kolegice i kolege, ako ne upravo o ovome. Dakle, obuhvaćeno je i 60 obiteljskih kuća, od toga je 75% upravo sa područja županije iz koje ja dolazim, a to je Šibensko-kninska i Zadarske županije. Trenutačno je završeno oko 140 obiteljskih kuća koje su predane vlasnicima na korištenje, a ostale su već u vrlo visokoj fazi završenosti. U trenutku kada smo mi zastupnici u Hrvatskom saboru dobili ovo Izvješće, sukladno Zakonu o područjima od posebne državne skrbi po modelu E4 kojih je 110, nad kojima je na 110 proveden tehnički pregled i na ostalima su radovi također u vrlo visokoj fazi završenosti. U 2009. godini isplaćeno je i oko, i to treba reći, a do sada nije spomenuto, i 270 novčanih potpora za popravak obiteljskih oštećenja od 1. do 3. stupnja, a sva sredstva se ažurno isplaćuju i nema lista čekanja na isplatu. U programu izgradnje više stambenih objekata također na područjima od posebne državne skrbi, tijekom 2009. godine postignut je značajan napredak jer je obnovljeno oko 100 stanova više negoli 2008. godine. Vlada je donijela odluku o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja od posebne državne skrbi za kojeg također osobno smatram da je doprinos demokraciji u Hrvatskoj. U lipnju 2008. godine izrađen je akcijski plan za ubrzanu provedbu programa stambenog zbrinjavanja na i izvan područja posebne državne skrbi, te izbjeglice bivše nositelje stanarskog prava koji se žele vratiti u Hrvatsku. Do sada je ukupno dodijeljeno ukupno 6 tisuća i 274 stambenih jedinica bivšim nositeljima stanarskog prava, a u tijeku je obnova ili izgradnja stanova za još 7 stotina podnositelja. Većina podnositelja zahtjeva su pripadnici srpske nacionalne manjine. Tijekom 2009. godine kao kapitalne pomoći, tj. obnova i izgradnja objekata društvene namjene za područja od posebne državne skrbi, …/Ne razumije se./… nešto malo manje od 7 milijardi kuna, i za sufinanciranje projekata

za zaštitu pripadnicima nacionalnih manjina. Obnova oštećenih i srušenih kuća u Domovinskom ratu je pri samome kraju. Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnoga gospodarstva je u okviru raspoloživih mogućnosti ispunilo postavljene ciljeve i zadatke u provedbi programa obnove i stambenoga zbrinjavanja. Izvješće o provođenju Zakona o pravima nacionalnih manjina kao i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu za 2009. za potrebe nacionalnih manjina je opsežno, kvalitetno i pruža jasan uvid u ovu temu. Zakon je, još jedanputa ću reći doprinio stvaranju pozitivnog ozračja za daljnji razvitak manjinskih prava koja u konačnici pružaju jamstvo za pravni i sadržajni razvitak demokracije u Republici Hrvatskoj, pa ću ga podržati. Hvala vam lijepa. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Kolegica je navela da je zahvaljujući lepezi …/Ne razumije se./… kako je to ona rekla koju je primijenila Vlada Republike Hrvatske na svim poljima ostvarivanja prava nacionalnih manjina postignut uspjeh. Očito mi nismo čitali isto izvješće. Pa ovako. Uspjeh nije postignut prije svega u prostoru korištenja jezika i pisma nacionalnih manjina, u recimo korištenju i pravu na dvojezičnost u obilježavanju ulica, ustanova itd., i što je najvažnije nije napredak nego pad ostvaren u sferi rada. Pazite ako povežete ovo izvješće za koje vi kažete da je izvrsno i da ćete glasati sa izvješćem o provedbi Zakona o diskriminaciji, kojega ste samo polovično prihvatili, ja sad ne razumijem, tamo se točno kaže gdje napreci zapravo nisu postignuti. Dakle netočan je navod da su napreci postignuti u svim sferama, osim u kulturnoj autonomiji i obrazovanju, koja se može mjeriti ovako i onako, nigdje nema značajnijih napredaka. Dvije replike. Prva gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice naravno da se slažem sa vašem mišljenjem, da podržavam, mislim da je jako važno reći i podržati ovo izvješće, a posebice zbog toga jer zastupnici koji su ovdje nacionalnih manjina i naravno koji surađuju sa svojim ostalim članovima podupiru ovo izvješće. Ono je jednako tako važno i zbog otvorenog još uvijek poglavlja 23. Evo ja sam se konzultirala sa našom zastupnicom Pejčinović, i upravo mi je ona dala relevantne podatke, i dozvolite da vam ja sad to pročitam, mislim da je to vrlo važno. Kaže se u području ljudskih prava imamo Zakone o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova te Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, a onda se vežemo na mjerilo 7 nacionalne manjine. Oko 4% zaposlenih u središnjim tijelima državne vlasti, uredima državne uprave i županijama, te uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima izjašnjavaju se kao pripadnici nacionalnih manjina. Dakle oni se sami izjašnjavaju o tome. U upravnim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zaposleno je oko 5%, 4,74% pripadnika nacionalnih manjina. Stvar je kako se došlo do toga? To su pripadnici koji su se izjasnili kao takvi, a ostali zaposleni među njima ima možda tisuće zaposlenih koji se tako ne izjašnjavaju. Zakonskim izmjenama predstavnicima nacionalnih manjina omogućeno je osim razmjerne zastupljenosti u predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima tih jedinica. Hrvatski sabor je 16. lipnja 2010. donio izmjene ustavnog Zakona o pravilima nacionalnih manjina, temeljem kojih se pripadnicima nacionalnih manjina koji su u ukupnom stanovništvu sudjeluju s manje od 1 i pol posto, uz opće biračko pravo dati se i dopunsko pravo glasa, a na temelju općeg biračkog prava pripadnicima srpske nacionalne manjine bit će zajamčena tri zastupnička mandata. Dozvolite samo još nešto. zakone. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Da, evo napori su posvećeni poboljšanju uvjeta života Roma i njihovoj integraciji u društvene odnose, zabilježeno je značajno povećanje broja romske djece u predškolskom odgoju,

sve za to. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospdine potpredsjedniče. Evo nema gospodina Lučina pa da mu kažem da nisam htjela intervenirati. A je, ima ga. Nisam htjela intervenirati institutom ispravka, povrede Poslovnika, jer je netočno i dalje tvrdim da da je postignut napredak na svim područjima života. Kolegice Sumrak imate pravo, Hrvatska je učinila veliki iskorak zahvaljujući i udovoljavajući visokom standardima Europske unije, pa je Vlada u tom smislu zaista učinila velike napore, a primjena zakona također o besplatnoj pravnoj pomoći koji je započela od 1. veljače 2009. godine, a koji se odnosi na sve građane pa tako i na pripadnike nacionalnih manjina prijeći različite pojavne oblike diskriminacije, jednako kao što su i uvedeni mobilni timovi za učinkovitije rješavanje statusnih prava nacionalne manjine, romske nacionalne manjine kao što se i Nacionalnim programom za Rome od 2003. godine prioritetno rješavaju zahtjevi za stjecanje hrvatskog državljanstva i reguliranje njihovog boravka. Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče kad je kolegica govorila zaboravljamo koja je točka dnevnog reda. Točka dnevnog reda je Izvješće o provođenju Ustavnog zakona i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH. E pa sad kad je to tako, zašto onda nitko ne govori i zašto se u izvješću ne spominje da je sporan utrošak sredstava samo za pripadnike srpske nacionalne zajednice jer što je sa novcima koji nisu prikazani u izvješću, a koji se isplaćuju iz pričuve, dakle Vlada Republike Hrvatske u više navrata je iz pričuve isplaćivala milijune kuna unatoč tome što financira Srpsku nacionalnu zajednicu direktnim dogovorom sa gospodinom Pupovcem. I s druge strane, o tome postoje dokumenti, vi jako dobro znate o čemu ja pričam i zašto toga nema u izvješću kad se zna da su u pričuvi sredstva osigurana samo za situacije, za hitne i nepredviđene situacije. I drugo, kako je moguće da Vlada Republike Hrvatske svojom jednom odlukom naloži svakoj jedinici lokalne i područne samouprave da isplati prema rezultatima izbora uobičajenu naknadu za troškove izborne promidžbe, dakle tamo za nacionalne manjine, a da je samo srpskom Narodnom vijeću Milorada Pupovca ta ista Vlada isplatila i 500 tisuća kuna za iste namjene. A na tim izborima su sudjelovale i mnoge druge nacionalne manjine i njima nisu isplaćivana takva sredstva. Pa ne mislite li ne mislite li da je ovo diskriminacija čak i prema ostalim nacionalnim manjinama?

Ja bih razgovarao i raspravljao dakle o ovom izvješću s jedne druge točke gledanja, a koja se također dakako tiče ovog izvješća i nikako ne mogu govoriti niti sebi dajem za pravo da ocijenim zadovoljstvo nacionalnih manjina u RH niti njihovih ovdje predstavnika koji sjede u Saboru. To ostavljam njima, ali iznijet ću svoj stav u ovom izvješću i iznijet ću što ja mislim o ovom izvješću i kao dokumentu i kao svemu onome što se u ovome izvješću prikazalo i provodi. Mislim da Hrvatska može biti ponosna u kojoj mjeri i na koji način vodi brigu o vlastitim građanima, dakle pripadnicima nacionalnih manjina. I mislim da Vlada radi dobro i mislim da je to prije svega odgovornost i interes RH i sada i ubuduće. Međutim, istodobno kad govorimo o ovoj problematici, a i u dijelu izvješća imamo određenu vrst komparacije sa pitanjima i statusom hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama. Kao zastupnik u Hrvatskom saboru i kao predsjednik Odbora za Hrvate izvan RH htio bih nekoliko riječi kazati da se i hrvatska javnost na koncu podsjeti gdje sve imamo hrvatsku nacionalnu manjinu i kako izgleda njen život i koja je njena situacija u zemljama u kojima živi. Dakle, podsjećam da hrvatsku nacionalnu manjinu u različitim oblicima imamo u Austriji,

Tamo se za potrebe njihove izdvaja negdje oko milijun i 150 tisuća eura. U Bugarskoj imamo oko tisuću i pol samo Hrvata i ne izdvajaju se uopće sredstva za njihove potrebe. U Crnoj Gori imamo oko 10 tisuća Hrvata i za njihove potrebe se izdvaja oko 65 tisuća eura. U Češkoj imamo oko 800 Hrvata koji su se tako deklarirali i nažalost zbog onih Denešovih zakona kojim su Hrvati zapravo asimilirani nemamo podatke, dakle i nemamo veći broj naših ljudi. U Italiji imamo oko 60 tisuća Hrvata i sredstva se izdvajaju na način da oni apliciraju u različitim programima i projektima i dobivaju eventualnu financijsku potporu. Ali, su tamo priznati samo kao jezična manjina. U Kosovu imamo svega oko 350 Hrvata, a bilo ih je 8 tisuća i 800, dakle blizu 9 tisuća prije rata i nisu priznati i ne dobivaju nikakva sredstva. U Mađarskoj procjenjuje se da živi oko 50 tisuća Hrvata, organizirani su u Hrvatskoj samoupravi i zadovoljni smo položajem Hrvata u Mađarskoj i to je ocjena naših ljudi, odnosno predstavnika Hrvata iz Mađarske. U Makedoniji ih ima oko 3 tisuće i dobivaju ukupno oko 3 tisuće eura na godišnjoj razini. U Rumunjskoj 7,5 tisuća i dobivaju oko 300 tisuća eura. U Slovačkoj 3 tisuće do 4 imaju potporu od države na razini od oko 53 tisuće za različite projekte, 53 tisuće eura. U Sloveniji živi procjenjujemo oko 55 tisuća Hrvata, međutim tamo nisu priznati kao manjina. U Srbiji, procjena je naša s obzirom da se u nekoliko razreda vode s ciljem asimilacije itd., ali procjena je da tamo živi do 200 tisuća Hrvata i otprilike država ih financira sa 323 tisuće eura. Općenito kad govorimo s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine iz europskih zemalja oni uglavnom iskazuju svoje nezadovoljstvo države, odnosno države u kojoj žive. Sporazume Hrvatska ima o zaštiti manjine sa Srbijom, sa Makedonijom, s Crnom Gorom još nije potpisan, s Mađarskom, Italijom na razini ove jezične manjine te sa Austrijom koji je naslijeđen od Jugoslavije. U razgovoru sa predstavnicima međuvladinih mješovitih odbora koji zapravo nadziru provedbu zaštite manjina na jednoj i na drugoj strani oni naglašavaju problem u nepoštivanju međunarodno potpisanih sporazuma. Prije svega se ovo odnosi na državu u kojoj imamo brojnu nacionalnu manjinu, a to je Srbiju, koja ni s minimum reciprociteta ne poštiva potpise koje je sama potpisala i iz kojih proizlazi njena obveza. Navodim primjer ovdje drugi put u Hrvatskom saboru kako ne samo da Republika Srbija ne izdvaja dovoljno sredstava i ne potiče hrvatsko obrazovanje i kulturu Hrvatske djece kada su kada su u pitanju Hrvatski udžbenici nego im onda kada iz Republike Hrvatske budu osigurani ti udžbenici i kada se žele prebaciti u Republiku Srbiju onda znaju stajati i po pola godine i godinu dana na prijelazu graničnome i ne dobijaju odobrenje za prijelaz granice kako bi bili korišteni. S druge strane istim takvim sporazumom je predviđeno da Hrvati u Republici Srbiji budu zastupljeni u parlamentu, na žalost niti se to pravo poštuje niti je čak ispoštivan radno pravni status naših nastavnika u Republici Srbiji. I tamo čak ti ljudi rade kao stranci, jer na žalost suprotno svemu onome što proklamira i Republika Srbija Srbija i obvezuje se da će provoditi, ne znam zaštitu u ovom slučaju Hrvatske nacionalne manjine to ne ispunjava. Na kome je odgovornost za ovakvo stanje Hrvatske nacionalne manjine za one slučajeve za koje nismo zadovoljni. Ja mislim isto onako kako je odgovornost na Republici Hrvatskoj za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, isto tako odgovornost prije svega trebaju preuzeti zemlje koje su domaćini čiji su Hrvatski građani, odnosno čiji su pripadnici nacionalne manjine njihovi građani i državljani. Dakle, to je odgovornost na tim državama. Svojevrsnu odgovornost dakako bez obzira na to što Hrvatska čini i u budućnosti i sada ima i Republika Hrvatska i sve njene institucije da na svaki način nastoji ispoštivati dakle u smislu uvjetovanja ako treba ili ne znam diplomatskim svim aktivnostima koje treba poduzeti kako bi se međunarodno potpisani sporazumi poštivali i kako bi zemlja u kojima živi Hrvatska nacionalna manjina provodila taj sporazum. Ja znam da Hrvatska nikada neće pristati niti to potičem da povlači pitanje reciprociteta u poštivanju manjinskih prava, jer Hrvatska je odlučila to je njena odluka samostalna i vodi politiku samostalno kada je u pitanju odnos prema vlastitim nacionalnim manjinama ali isto to daje joj za pravo da i na razini Europskoj i na razini bilateralnoj da ustraje na onome da se ispoštiva sve ono što različite nacionalne manjine imaju i u državama u kojima živi Hrvatska nacionalna manjina. Ja na koncu moram kazati da je za tako loše stanje, tamo gdje je loše stanje, a ima ga u brojnim državama, svojevrsnu odgovornost snosimo i mi zastupnici. Dakle ja kao predstavnik izabran dakle na listi Hrvata izvan Republike Hrvatske, to odgovornost na tome i zastupnika, nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru koji predstavljaju pojedine nacionalne manjine. Ne može kazati nikada kolega Pupovac kako nije i sam odgovoran za stanje Hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Kolega Radin, u Italiji itd. Prema tome, dakle, svi skupa ovdje moramo preuzeti odgovornost i jednim zajedničkim usklađenim naporom moramo barem približiti poštivanje onih manjinskih prava u zemljama u kojima živi Hrvatska nacionalna manjina kao što ga imaju nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Neću niti spominjati ovdje, niti je vrijeme, Hrvate u Bosni i Hercegovini koji su narod, nisu nacionalna manjina ali su na žalost Ustavom na posve neprihvatljiv način gotovo dovedeni na razinu nacionalne manjine. Zaključio Republika Hrvatska donosi uskoro Strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u kojoj će jedan segment biti posvećen i hrvatskoj nacionalnoj manjini. To će biti vrlo učinkovit, nadamo se, instrument i doprinos Hrvatske vlade ispravljanju ovog lošeg stanja u kojem se nalazi Hrvatska nacionalna manjina u Europskim zemljama. Ja molim sve ovdje nazočne zastupnike, bez obzira na stranačku pripadnost, da kada dođe taj dokument u raspravu da mu daju punu potporu i na tome ponavljam, imamo odgovornost i mi koji formalno predstavljamo Hrvate izvan Hrvatske ali i ... zastupnik koji sjedi u ovom Saboru.

vjerujem da ćemo o tome detaljnije govoriti kada dođe, sami ste spomenuli, ta točka na dnevni red, ali ja mislim da je položaj Hrvatske nacionalne manjine na čast ili na ponos ili na sramotu tih zemalja. Ja bih volio kada se u nekom od tih parlamenata digne jedan predstavnik Hrvatske nacionalne manjine pa ima argument kazati ono žestoko kako su u Hrvatskoj poštuju prava drugih manjina i da to bude osnovni argument. Javio sam se da vam kažem da mi nije jasno vaša zadovoljstvo i ponos s time što Hrvatska radi na ovom planu. Često zadovoljstvo i ponos nisu motivirajući, jer kada smo zadovoljni onda nas to uljulja i ne radimo nešto da napravimo veći iskorak. Ja sam se bavio malo matematikom pa sam sračunao, samo ću dva segmenta. Dakle, kada je riječ o korištenju prava

prisustvu pripadnika Nacionalne manjine u predstavničkim tijelima u jedinicama lokalne i regionalne samouprave ako nastavimo ovim tempom za 10 godina će nam biti usklađeni svi statuti i ima ćemo tamo pripadnike. Prema tome, ja ne vidim tu razloga za zadovoljstvo, ja bih volio da svi budemo nezadovoljni i da riješimo one manjkavosti koje su navedene u Izvješću kao minus. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Ja sam upravo iz tog razloga o kojem ste sada vi govorili da nije moje da ja ocijenim zadovoljstvo ili ne zadovoljstvo predstavnika ovdje u Saboru nacionalnih manjina koje zastupaju i i nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ali iščitavajući izvješće i vidjevši sve što Hrvatska čini i protivno krizi i protivno različitim problemima s kojima se susreće i protivno naslijeđu, dakle mi ne možemo zaboraviti da je jučer doslovno Hrvatska bila izložena jednoj brutalnoj agresiji i da smo sada dosegli tu razinu. s te strane mislim da možemo biti zadovoljni. Normalno da prihvaćam ovo što vi kažete da sve se uvijek može unaprijediti i biti bolji, ali ukupna ocjena, ja mislim na koncu konaca, ...predstavnika nacionalnih manjina koji podupiru rad Vlade i koji podupiru ovo Izvješće govori u prilog toga da imamo razloga biti stvarno zadovoljni. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja bih se malo osvrnula malo na bilateralne ugovore, oni u svakom slučaju mogu osnažiti zaštitu nacionalnih manjina. Međutim, oni mogu u datom momentu biti opasnost ako se počnu favorizirati manjine na temelju bilatelarnih ugovora. Mi već danas u pojedinim pozicijama u proračunima nalazimo temeljem bilatelarnih ugovora. Tim više postoji opasnost da si zakompliciramo, jer neke ugovore priznajemo kao bilatelarne a neke ne. mi naime imamo 5 ugovora koji su direktno sklopljeni kao bilatelarni ugovori o zaštiti nacionalnih manjina. U ovom izvješću se spominje upravo ugovor sa Austrijom iz '55. godine gdje se jednim člankom štiti Hrvatska manjina tamo. Nažalost, ne spominju se dva ugovora između Češke i između Slovačke koje je sklopila Republike Hrvatska već znači '97. čak i sa Slovačkom nešto kasnije gdje se ugovorima o kulturnoj suradnji, znanstvenoj, suradnji suradnji na području obrazovanja upravo govori gdje su članci izdvojeno o način zaštite Hrvatske manjine u tim zemljama odnosno obrnuto Češke odnosno Slovačke manjine ovdje, a ovdje su to nažalost kao bilaterala ne spominje, što se tu već na neki način diskriminira da se nešto uzima kao bilaterala nešto ne uzima kao bilaterala. S druge strane slažem se s onim da i mi zastupnici trebamo odigrati važnu ulogu, međutim ono što mi ne možemo a to ne možemo da mi organiziramo tu manjinu u toj drugoj zemlji jer bi to bilo ne fer mijenjanje, a vrlo često ta zemlja daje recimo Češka, Slovačka na dispoziciju određena sredstva prema programima kao što to radi EU, a te manjine nemaju kapaciteta da to apsorbiraju. Tako da ne znam na koji način im pomoći, ali želja zasigurno postoji i dobro je ako tako radimo. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Čuhnil, ja mislim da smo govorili o istoj stvari ja bih rekao na isti način. U ovom izvješću mislim da bi bilo dobro samo da ne bude na razini bilateralnih ne znam nekih dogovora izviješteno o tome što je sa Hrvatskom nacionalnom manjinom u pojedinim europskim zemljama, zato predlažem predstavnicima Vlade da to izvješće doista prošire, da ga prošire i da bude više od jedne stranice koje će stalno prikazivati stanje Hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama i koje će biti na koncu poticaj da što više moguće unaprijedimo taj položaj. S druge strane, ja razumijem da ne možete niti vi, niti ja, niti bilo tko drugi organizirati Hrvatsku nacionalnu manjinu u pojedinim europskim zemljama, ali vi i mi i Vlada i svi možemo doprinijeti tome da bar domicilna zemlja ne radi na razbijanju te nacionalne manjine. Svjedoci da u REpublici Srbiji se na određeni način doslovno potiče podjela Hrvata na Bunjevce, na ove i one, tako je. Dakle, prema tome mi moramo utjecati na vlade zemalja u kojima živi naša manjina da pomognu i da ne priječe razvoj nacionalne manjine i da ispune barem međunarodne ugovore i standarde koji su europski i koji su ako ako ne onakvi kakve ispunjava Hrvatska onda bar na europskoj razini. Bit ću kratak. Malo je stvari u kojima se ja slažem sa stavovima koje sam čuo od zastupnika HDZ-a u ovom sazivu. Ovaj put kolega Bagarić s vama se u potpunosti slažem i nema tome što dodati. Dodat ću samo to, tako razmišljaju zastupnici HDSSB-a Glavaševe stranke. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Evo pred nama je Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Dakle, riječ je o jednom širokom iscrpnom izvješću kao što ustvari zaslužuje jedan Ustavni zakon, budući da nije kao što je ovdje par puta spomenuto nije riječ o jednom običnom zakonu nego o o zakonu sa ustavnom snagom. A jednako tome stoga što je riječ o tome kakav položaj, ulogu i značaj imaju nacionalne manjine u sveukupnoj demokratskoj slici jedne države, ovoga puta RH o čemu smo više puta rekli i u ovim klupama, a da tako kažem redovito iz Europe na te stvari bivamo upozoravani. Ja bih ovdje govorio o ulozi nacionalnih manjina na lokalnoj razini, budući da dolazim iz Vukovarsko-srijemske županije, dakle iz županije u kojoj je svaki 5. stanovnik je pripadnik nacionalne manjine i koja je primjer jedne multinacionalne županije pa po svemu bi trebala biti primjer onoga kako se radi u području poštivanja, izgradnje i razvijanja prava nacionalnih manjina. Nakon održanih izbora za predstavnike nacionalnih manjina u Vukovarsko-srijemskoj županiji konstituirano je 5 županijskih vijeća i izabrana su tri predstavnika nacionalnih manjina na županijskoj razini. Jednako tako 24 vijeća su formirana u jedinicama lokalne samouprave i 6 predstavnika nacionalnih manjina su u jedinicama lokalne samouprave izabrani. Dakle, sve skupa negdje 38 vijeća i predstavnika nacionalnih manjina su nakon izbora konstituirani. Gledajući ovo izvješće i uzimajući u obzir što je ustvari temeljna funkcija nacionalnih manjina, a to je da budu partneri jedinicama lokalne samouprave u obnašanju vlasti i u izgradnji jedinica lokalne samouprave. Ukazao bih ovdje na nekoliko detalja. Dakle, neću govoriti široko nego ću se koncentrirati na ovo izvješće, jednako tako i na priloge koji su ovdje priloženi izvješću. Dakle, u prilogu koje je priložila Vlada Republike Hrvatske ovome izvješću se nalazi popis vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji su obuhvaćeni odlukom o financiranju. Od prethodno spomenutih 38 konstituiranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ovim prilogom Vlade obuhvaćeni su 22. od toga je 17 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina. Bilo bi logično da u okviru predstavnika nacionalnih manjina budu obuhvaćeni barem svi oni županijski budući da je njihov karakter predstavljanja nacionalnih manjina je jedan širi karakter na lokalnoj razini. Dakle oni bi trebali u biti onaj vodeći dio nacionalnih manjina na području županije koju pokrivaju. Vukovarsko-srijemska županija je županija sa preko 200 tisuća stanovnika i rekoh, svaki peti stanovnik, dakle gotovo 40-tak tisuća stanovnika su pripadnici nacionalnih manjina. Ovdje iz svega vidim da postoji dakle županijski predstavnik nacionalnih manjina koji nije obuhvaćen ovom odlukom. Neću reći da je to posljedica odluke Vlade u smislu da je ona odlučila tko zaslužuje tko ne. Možda je riječ i o onom dijelu prikazivanja potreba i zaista predstavljanja manjina u pravom smislu riječi. Naime, budući sam dijelom i upoznat sa situacijom u pogledu predstavnika nacionalne manjine Nijemaca i Austrijanaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, budući da surađujem sa udrugama koje tamo funkcioniraju, čak sam član jedne od tih udruga, moram tu stvar i ovdje spomenuti iako sam o njoj raspravljao i na županijskoj skupštini jer i županijske skupštine redovito o ovim stvarima raspravljaju. Svake godine imaju izvješća, dodjeljuju određena sredstva i logično je da se brinu o tome kako se sredstva troše i u kojem obliku. Ponavljam, neprihvatljivo je da jedan županijski predstavnik ne bude obuhvaćen i da se ne pokaže da egzistira posebno u tom istočnom dijelu Hrvatske gdje osim Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemska županija i ovo što ima ovdje u Gradu Zagrebu su zaista lokacije na kojima se nalaze navedeni predstavnici njemačke i austrijske nacionalne manjine. Moram reći da sam upoznat s tim da je bilo određenih problema u 2009. godini u funkcioniranju samog predstavnika. Bilo je određenih nejasnoća oko podnošenja izvješća o radu, oko podnošenja izvješća o trošenju sredstava, oko toga tko koga predstavlja, na koji način itd. Naime, dogodio se na kraju jedan čudan slučaj, da su se udaljili predstavnik nacionalne manjine i recimo udruge koje okupljaju pripadnike tih nacionalnih manjina. To udaljavanje je doseglo čudne razmjere, otišlo je do suda. Tako da možda je to posljedica, odnosno možda je ovo neobuhvaćanje odlukom o financiranju posljedice i takvih događanja. Stoga bih ja, evo i savjet za nacionalne manjine, molio da se malo pozabave tim problemom, da nastoje taj problem riješiti ako je to ikako moguće u prvom redu kako bi pripadnici nacionalnih manjina Nijemaca i Austrijanaca mogli funkcionirati na pravi način. No jednako tako želim istaknuti ovdje da je udruga koja ne funkcionira prema izvješću predstavnika koje je bilo podneseno, dobila 21 tisuću kuna za kulturni amaterizam, dakle udruga Nijemaca i Austrijanaca u Gradu Vukovaru. Tako da postoje nekakve nelogičnosti, a ja samo koristim ovaj primjer kako bih ukazao da vrlo vjerojatno na određenim razinama kod nekih drugih pripadnika nacionalnih manjina možda postoje jednako tako nerazjašnjene stvari. Još jednu stvar bih ovdje ukazao, a tiče se ovoga drugoga dijela, dakle tiče se priloga koji smo dobili, koji se naziva funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Dakle, na 50-tak stranica je predstavljeno jedno zaista opsežno i sveobuhvatno empirijsko istraživanje iz područja manjinskih prava u Republici Hrvatskoj. Budući da je riječ o prvom ovakvom izvješću i budući da je riječ o izvješću koje je metodom anketiranja pripadnika nacionalnih manjina dobiveno, vrlo interesantno za za sagledati sve što je to izvješće donijelo jer se na taj način mogu zaista locirati određeni problemi. Dakle, potrebno ga je i pomno proanalizirati i vidjeti gdje se, u kojim segmentima problemi mogu rješavati i unapređivati i i život i rad pripadnika nacionalnih manjina. Zašto spominjem ovo izvješće i određene probleme? Zato što jednako tako, ponovno ponavljam, iz perspektive vijećnika u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije i čovjeka koji surađuje s udrugama, znam da je jedno od problema to što određena izvješća koja se podnose i jedinicama lokalne samouprave, dakle vijećima i županijskim skupštinama pa vrlo vjerojatno i uredu Vlade, su skup jednih šturih podataka koje u sebi mogu sadržati određeni subjektivitet ili subjektivnost samoga podnositelja izvješća. Može se nešto i prešutiti što nije u interesu onoga tko podnosi izvješće, a može se istaknuti nešto što je možda u njegovom interesu, a i nije tako reprezentativno za rad manjinske zajednice. Druga stvar, istaknut ću jedan problem koji je vrlo čest i vidi se iz ovoga priloženoga istraživanja. To je problem prostora za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Vijeće još kako tako, predstavnici jako slabo. Potrebno je dakle u tom kontekstu pokušati rješavati je li se u prostoru okupljaju upravo predstavnici manjina i rade svoj dio posla. ovo izvješće u cijelosti prihvaćam i evo molim oko ovih pitanja koja sam postavio da se malo povede računa i kod Ureda Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine, ali i na lokalnim vijećima i županijskim skupštinama. **Šeks, Hvala. Dvije replike. Prva, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Heffer, s pravom upozoravate na probleme koji nastaju zbog nemogućnosti suradnje predstavnike manjine Nijemaca, Austrijanaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji i samih udruga koje se bave tom manjinskom problematikom, ali na sreću udruge o kojima ovdje govorimo, prije svega Udruga Nijemaca i Austrijanaca u Vukovaru i Njemačka zajednica u Osijeku, uspostavile su jedan vrlo dobar odnos gdje zapravo udruga u Vukovaru funkcionira i kao njen ogranak jer Njemačka zajednica u Osijeku poznata kao Deutsche Gemeinschaft je kao takva najveća, najsnažnija i definitivno najbolje i najotvorenije skrbi o brojnim problemima, od imovinskopravnih, državljanskih, kulturnih, prosvjetnih itd. Tako da se ti problemi koji postoje sa predstavnikom manjine zapravo na neki način kompenziraju pravilnim i dobrim radom ovih dviju udruga. Na žalost za razliku od zajednice u Osijeku udruga u Vukovaru nema dobre uvjete za rad. Ja podsjećam nekad je u Vukovaru živjela vrlo brojna njemačka manjina. Nije samo familija Eltz poznata obitelj u našemu gradu Vukovaru, nego i mnogi drugi. Od toponima koje tamo nalazimo švapskog brda pa na dalje svjedoči nam to. Ali udruga koja baštini jednu dugu povijest, manjine u tome gradu na žalost nema niti prostorne uvjete za rad. volio bih da se nađe i snage i volje da im se u tom smislu pomogne, a žao mi je što to ne radi predstavnik manjine. Hvala lijepo. Upravo sam se, dakle i referirao na dva problema. Jedan problem je problem komunikacije, pa nakon toga i suradnje predstavnika onih koji su izabrani. Naravno, uvijek valja utvrditi način na koji je netko izabran, koliko je pripadnika nacionalnih manjina izišlo na biralište, izabralo ga itd. I s druge strane udruga koje su zaista onaj dio manjinske zajednice koji koji pronose tradicijski dio, koji pronose kulturni dio određenih nacionalnih manjina i koji rade. I drugi problem je naravno problem prostora gdje će to raditi, na koji način i kako će raditi, u kojoj razini kvalitete. I evo koristim priliku poštovani kolega Beus Richembergh da izrazim zadovoljstvo što ćete koliko sam informiran uskoro iza nove godine predstaviti vašu knjigu u Vukovaru vezano na manjinski dio njemačke narodnosne zajednice, možda ćete tom prilikom moći i vi pomoći u nekim stvarima kako bi se određeni problemi rješavali što brže. Hvala lijepa. Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa naime, želim samo replicirati kolegi Hefferu u dijelu da zaista se slažem da odnosi udruga i vijeća odnosno predstavnika nacionalnih manjina nisu regulirani, da s jedne strane imamo izabrana tijela koja imaju definirane ovlasti kroz Ustavni zakon članak 31. Jednako tako i način financiranja i s druge strane imamo udruge. I to udruge koje eventualno rade, rade dobro, štite kulturu i identitet nacionalnih manjina. Ali imamo na žalost i udruge one koje su osnovali tri člana recimo i koji vrlo često zlorabe taj položaj, koji vrlo često kroz udruge provode razni etno biznis itd. I sad kako to uskladiti? Mislim da bismo morali poraditi upravo na kvalitetnijoj regulativi, da ipak izabrana tijela na neki način budu kontrolni mehanizmi onoga što se događa u samo formiranim udrugama. Ali normalno i spona prema jedinicama lokane samouprave, a ne da je sve prepušteno stihiji. Mislim da moraju postojati odgovornosti. I ja upravo od ovog Zakona kada smo tražili da se Zakon o registru proširi i na način rada na financiranje, da upravo na neki način zahvati i ovaj segment suradnje, odnosno definira šta su čije kompetencije. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Stjepan Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Zahvaljujem uvažena kolegice Čuhnil. Naravno, postoji problem udruga koje okupljaju tri člana i na taj način dobivaju određena sredstva. Naravno, postoji problem izabranih predstavnika koje je izabrao kritično mali broj predstavnika manjina koje ih biraju, koje isto tako dobivaju sredstva za svoj rad, pa ga onda pravdaju ne znam čime. No, u svakom slučaju udruga je jedan širok pojam koji osim samih članova pripadnika manjina može u sebe uključiti i ljude koji nisu pripadnici manjina koji će pomoći u radu udruge. I na kraju krajeva, ono što se vidi iz rada udruge jeste vrlo prepoznatljivo i transparentno. Dakle, ako postoje programi, ako postoje da tako kažemo priredbe, manifestacije ili nešto drugo to se jasno može reći. Teško je reći da je, ako naravno nije riječ o udruzi od tri člana da postoji udruga koja broji 20, 50 ili 100 članova pa se kaže da je ne znam što napravljeno. To se mora u svakom slučaju vidjeti. Ja se zalažem za raščišćavanje tih problema koji postoje na toj relaciji predstavnik udruge pa i ostatak koji nije, dakle okupiran ili okupljen predstavnika manjina, sve u interesu i u cilju što kvalitetnijeg prezentiranja i problema manjinske zajednice i njihovoga rada i njihovoga značaja za Republiku Hrvatsku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja sam pripremio samo dvije, tri stvari za reći u osobno ime. Ali prije nego što bih rekao nešto u osobno ime želim reći nešto za što imamo dogovor i sa ostalim pripadnicima, zastupnicima bolje rečeno, pa i mislim pripadnicima nacionalnih manjina i to se tiču još neke dodatne konstatacije oko Izbornoga zakona koji nismo uspjeli reći radi vremena kada smo govorili, kada je gospođa Čuhnil lijepo govorila u ime kluba nacionalnih manjina. Do 15.12. dogovor je da bude usvojen Izborni zakon ove godine, Izborni zakon. Ako je tu, onda je nemam više ništa reći. Ali ipak ću vam reći. I taj Izborni zakon za Sabor, naravno zastupnike u Saboru i naravno taj Izborni zakon za što je dogovoreno ponavljam da bude usvojen do 15.12. u tom Izbornom zakonu resipira se ono o čemu odavno govorimo i što je sad napokon postignuto, postignuto, moraju biti resipirani one promjene u ustavnome, koji smo donijeli ove godine u Ustavnome zakonu. Ja znam da je ovo izvještaj za jednu drugu godinu, ali budući da godinama govorimo o tom istom problemu mislim da je vrijeme i sada da govorimo o tom istom problemu. Znači, do 15.12. mi moramo donijeti taj zakon i molimo vas gospodo iz Vlade i gospodo iz koalicijskih stranaka molimo vas da to bude samo taj dio. Jer ako ćemo mi ići na nekakav zakonik koji će uključiti i izbor, zakon izbora predsjednika Republike, i ako ćemo ići također u jedan zakonik koji će uključiti i lokalne izbore mi iz tog problema tako lako nećemo izaći, a moramo izaći jer Ustav nas to obavezuje. Znači to je nešto što smo odlučili jučer na klubu, za što smo poslali i gospođi premijerki Kosor pismo i vama gospodin Šeks, i očekujemo da to, da napokon ta priča koja dugo traje da bude okončana. Samo dvije riječi oko onoga što je rekao kolega i prijatelj Damir Kajin, jer me prozvao, pozvao me bolje rečeno da govorim o tome o situaciji u školi u Novigradu. Radi se o jednoj tužnoj priči, oko te tužne priče su se mnogi uhvatili koji jedva čekaju da govore loše o međuljudskim odnosima u Istri, i koji jedva čekaju da govore loše o manjinama u Istri, ja bih htio samo uputiti ovdje jedan apel onima koji koji su mi najbitniji u cijeloj toj priči a to su roditelji gdje su premala pa teško da im uputim apel, roditeljima te djece koji misle upisati djecu u talijanskoj školi u Novigradu u idućoj godini situacija je riješena u Novigradu i molim sve te roditelje da bez ikakvih strahova koje, o čemu je govoreno prije ovdje, bez ikakvih strahova upisuju djecu u talijanskoj školi, jer sve ono što se dogodilo ovdje, što se dogodilo oko ovog slučaja zapravo nije plod nacionalizma, nije plod nacionalnosti, nije plod nacionalnih obilježja ove ili one kandidatkinje, to je plod lokalne kuhinje, a iza toga stojim. A to što se uključila, uključilo Državno odvjetništvo, policija, lokalni i na svu sreću nikakav drugi HDZ, to je samo dokaz da smo u predizbornoj godini i da svatko može loše pristupiti svojoj izbornoj kampanji. I na kraju, na kraju kao treće, ono što je rekao gospodin Grubišić koji se hvala Bogu vratio, pa tako mi može replicirati poslije. Nedavno smo prošli kroz jedan aerodrom, bili smo gospodin Marin Jurjević i ja na jednom dalekom putovanju, taj je aerodrom u Hustonu. Na tom aerodromu u Hustonu je sve dvojezično. Na tom aerodromu u Hustonu od dućana, do poziva preko razglasa, do informacija, do toalete, imam sliku, Sve ima, sve je na engleskom i na španjolskom. I išao sam pitati jednog policajca da li je svaki policajac mora znati španjolski ovdje, on je rekao ne svaki policajac, u južnom Teksasu svatko tko hoće se zaposliti u javnoj i u državnoj službi mora znati španjolski. I kada mi govorimo o tome da policajci u Istri bi trebali znati talijanski, ne govorimo o turističkoj policiji. zakone koji se odnose na statute koji imaju u sebi dvojezičnost. Znači koji moraju respektirati povijest jednoga kraja, koji moraju respektirati tradicije jednoga kraja i koji moraju respektirati ono što većina misli u onom kraju, jer da većina ne misli tako ne bi izglasala takve statute. Naravno postoje i u Teksasu kauboji koji ne misle tako, ali onima koji ovdje ne misle tako ja poručujem pa ne morate dijeliti naše mišljenje, ali pustite da mi kod sebe, kod kuće, u našoj županiji, u našim županijama bolje rečeno odlučimo o tome. I ako je tamo talijanski jezik sredine, onda pustite nama da odlučimo da javne službe pa i policija, da se mi dogovorimo policija, policajci, mislim u većini slučajeva na žalost ne znaju talijanski jer jednostavno kadrovska politika takva da svi imaju problema i svi imaju poteškoća, ali težnja je ka tome da znaju upravo zato što je to obilježje ne manjine, nego je to obilježje područja i zato ja oštro prosvjedujem protiv onoga što je rekao gospodin Grubišić prije, i kažem da ono, onaj koji govori na taj način nema pojma o Istri, nema pojma o multikulturalnosti, i nema pojma o tome što znači poštivati poštivati manjine na osnovi volje većine, i nema pojma o tome da većina u Istri zapravo to itekako smatra obilježjem i bogatstvom jedne regije. Ako nekomu smatra da smo mi posebni, mi to ostavljamo njemu kao privatni, kao ali molimo ga da ne dolazi o tom problemu uređivati kod nas kući. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Furio je zaista u prvom dijelu govorio o onom što nema u ovom izvješću, ali je govorio o ustavnom zakonu, govorio je o manjinskoj legislativi, odnosno ono što se itekako tiče nacionalnih manjina. Govorio je o tome da smo ove godine promijenili ustavni zakon i o bojazni da isto tako će biti problema sa implementacijom, a podsjetimo se da je većina nas kroz diskusiju upravo rekla da imamo odlične manjinske zakone, ali da vrlo često u implementaciji ne činimo sve da bi zaista ti zakoni i saživjeli i da bi manjine bile na neki način zadovoljni, odnosno da bi imali sva svoja prava koja im upravo ti zakoni daju, znači ne veća prava. I ja želim kolega reći da dobro da ste to spomenuli, jer ukoliko ne odradimo taj posao sada do 15.12., znači u ovom roku, dogodit će se da iduće godine ne smijemo mijenjati izborni zakon, jer se on ne može mijenjati godinu dana prije izbora, a to znači da ćemo ovo pravo koje smo ove godine unijeli u Ustavni zakon moći konzumirati tek za 5 godina. Što znači da ćemo svake godine opet ukazivati na to kako imamo jedan dobar zakon koji se ne primjenjuje. I stoga, zaista je bitno da se što prije odradi Izborni zakon kako bi se ono što je definirano po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina u njega ugradilo i moglo konzumirati u narednim parlamentarnim izborima. Hvala lijepo.

Bilo je proceduralnih greška u tom natječaju itd., da sad ne ulazimo u detalje. Međutim, trebamo biti odgovorni i objasniti u čemu je stvar. Gospođa koja je prije bila ravnateljica te škole bila je hrvatske nacionalnosti. Prema tome, sasvim je normalno da može biti i Hrvatica, može biti Talijanka, može biti i pripadnica Srpskog naroda. To moramo svima razjasniti da to tamo nije sporno. Jer neki kolege pa uključujući i Damira Kajina, nažalost, biti, da je normalno da ravnateljica talijanske škole bude Talijanka. A ja smatram da pri jednakim kvalifikacijama sa drugim kandidatkinjama onda može imati i ima prednost, ali ako ne onda ne mora biti. Moramo biti odgovorni i reći da isto tako u hrvatskoj školi može biti ravnatelj izabran, dapače bilo bi lijepo da bude izabran i iz pripadnika talijanskog naroda. A pošto imam malo vremena, evo gospodin iz MUP-a, također sjedi ovdje u klupama Vlade, pa želim pozvati i javno apelirati i pozvati ga na suradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave u područjima gdje vlada dvojezičnost kako mi u određenim gradovima i općinama školujemo djelatnike gradske uprave oko talijanskog jezika konkretno pa tako pozivam i MUP na suradnju sa lokalnim jedinicama da se vidi da li se određen broj djelatnika može školovati i za te potrebe. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Furio Radin. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ne odgovaram na repliku od gospođe Čuhnil jer se slažem s njom i da ne gubimo vrijeme, slažem se u potpunosti Gospođo Vrbat je tako kao što vi kažete, ali je i tako kao što kaže gospodin Kajin. A tako je kao što kaže gospodin Kajin jer mi težimo ka tome da ravnatelji škola na talijanskom jeziku budu Talijani i da je to prirodno. Ali, naravno ustavno je pravo da budu i Hrvati. I u nekim školama, vi ste rekli i sami da prije je bila gospođa ravnateljica je bila Hrvatica. I tako je i to se mora poštivati. Naravno, smatramo da u slučajevima kad imaju podjednake uvjete da bude iz talijanske nacionalne manjine jer ta je stvar normalna, uvijek je bila i tako piše i u zakonu. E, puno vam hvala gospodine potpredsjedniče što ste mi rekli da moram dići to za repliku, ja sam bio zaboravio, ja sam mislio da to dođe po defaultu. Hvala. Često je zub vremena uzrok zaboravu, ja to znam po sebi.

Vi zapravo, rekao bih, u vašim mislima nedovoljno sagledavate, da kažem, opću stvar. Naime, Istra je hrvatska zemlja, Istra je hrvatska gruda i hrvatsko područje. I smatram da bez obzira na nacionalne manjine koje tamo ima da bi stanovništvo trebalo poznavati hrvatski jezik pa bi se onda mogli sporazumjeti i sa policajcem koji govori samo hrvatski. Drugo, Houston nije Istra. Analogijom koju ste vi postavili, to je zaista smiješno pa čak i podvala. I to vaša podvala. Vi znate da je Teksas država koja je nakon bitke kod Alamoa pripala SAD-u u kojoj danas živi 40% stanovnika, 40% stanovnika hispanskog podrijetla. Koliko ja znam takva situacija u Istri nije kada govorimo o manjinama talijanskim i nekim drugim. Dakle, potpuno vam je neprimjerene analogija. Drugo, treće pardon, u Slavoniju su svi dobrodošli. Imamo 24 nacionalne manjine, a vi biste meni zabranili kao saborskom zastupniku, kolegi, kao hrvatskom državljaninu, kao onome koji voli Hrvatsku i jasno i Istru iznad svega, vi biste meni zabranili dolazak u Istru. Ma nećete to! Mogli ste Thompsonu zabraniti, ali nećete meni zabraniti. Zapamtite to. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Furio Radin. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Na ovom području, na dijelovima ovog našeg područja doista ima višak povijesti. Na stranu da bi se mogle povesti neke analogije između Teksasa i Istre, ali nećemo ih povesti zato da ne bismo izazvali dodatne rasprave o tome. Ja želim samo reći sljedeće: da u Istri se najbolje zna ono što ono što pripada ovoj sredini i ono što ne pripada. Na kraj pameti mi nije zabraniti gospodinu Grubišiću da dođe u Istru. Nama dođu ljudi iz Japana, dolaze iz svih mogućih dolaze iz svih mogućih dijelova svijeta, ali ako ne želi vidjeti talijanski u Istri ne mora doći jer talijanski je bitan u Istri i Istra se ne može definirati bez hrvatskog i bez talijanskog jezika. I to mi znamo. ako to vi ne znate ne morate doći provjeriti. Ali ako dođete provjeriti pozitivno sa željom pozitivno, sa željom da naučite onda dođite. A druga je stvar da vi nama kažete da i mi znamo hrvatski pa da nam ne bi trebala smetati dvojezičnost. Znate što je to? To je nešto za što u Istri nitko vas ne bi razumio čak ni oni koji se ne slažu s nama jer je dvojezičnost pravo manjine da njihova, vi ste rekli maloprije, da onaj koji zna hrvatski može pitati … /Govornik se ne sažeto je to. Ja vam kažem da tamo gdje je službeni jezik talijanski može govoriti hrvatski, može govoriti talijanski. Ja puno puta govorim hrvatski i tamo gdje su skupovi talijanske manjine zapravo što koristim svoje pravo da govorim ili hrvatski ili talijanski. ili talijanski. Žao mi je da to ne razumijete, žao mi je da to ne razumijete i nadam se da ćete jedan dan ipak to razumjeti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Ratko Gajica, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Mi danas govorimo o Izvještaju o provođenju Ustavnog zakona, ali nadam se da se možemo prisjetiti i iste ovakve priče kada smo govorili o provođenju Zakona o suzbijanju diskriminacije ili o sadržajima Izvješća Pučkog pravobranitelja naprosto zato što se radi što se radi o osjetljivom pitanju ako smijem tako reći ili o važnom društvenom pitanju za koji imamo pravo tražiti ako mogu tako reći značajnu društvenu osjetljivost i odgovornost kako u tome stoje stvari. Ja ću ovdje reći nekoliko stvari prilično kratko i nadam se da će biti jasno koje je moje mišljenje i kako tu stvari stoje. Čini mi se da se još krećemo u shemi, imamo jako dobre propise, imamo jako dobru normativu a što se prakse tiče napravili smo pomak ili radimo pomak. Ja mislim da je to istina ali ja također mislim i uvjeren sam to nije dovoljno. Ako smo prije pet godina mogli ostati na toj shemi sada moramo praviti korak dalje. Ja mislim da u tom smjeru trebaju ići i rasprave na ovom mjestu ali u tom smjeru treba ići i odnos prema ovim Izvještajima i to kako ćemo se prema njima postaviti postaviti i odnos organa koji odgovaraju da se operativno provode zakoni. Druga stvar koju ovdje

dosljedno provodi Zakon ili zakoni koji se na te grupacije odnose ili na zaštitu prava tih grupacija odnose. To je prije svega Ustavni zakon i ja mislim da u toj stvari ne možemo biti zadovoljni. ne možemo biti zadovoljni. Ja ću ukazati na jednu stvar s kojom također nisam zadovoljan. Kada smo govorili i ranije o Izvještaju o provođenju Ustavnog zakona kada smo govorili o Izvještaju Pučkog pravobranitelja, sada nedavno kada smo govorili o provođenju Zakona o suzbijanju diskriminacije, stvara se praksa da te izvještaje uzimamo na znanje i ja mislim da je to iskorak unatrag od prakse koju smo izgradili i naročito u odnosu na potrebu da se prema tim pitanjima, radi se sasvim ... o realizaciji prava manjinskih grupa, dakle kako se ta prava ostvaruju. Ja mislim da svi i ovaj Dom i Vlada i svi drugi moraju u odnosu na to imati aktivniji stav. Radi se naprosto o tome da se ovi Zakoni koji se kažem tiču prava manjinskih grupa ne provode dosljedno. Da ne bi ostalo nedorečen ja ću navesti dva primjera. Vlada je morala donijeti akcijski plan za provođenje Ustavnog zakona čime želi ubrzati to provođenje zakona, ime želi "naturiti" praksi provođenje tog Zakona čime zapravo prizna da se taj Zakon ne provodi dosljedno. druga stvar u koju je Vlada morala intervenirati, provođenje dopunskih izbora za predstavnike, za učešće tamo gdje je to zakonom propisano, Vlada je morala propisati izbore u nekim jedinicama, protivno volji tih jedinica lokalne samouprave. To dakle govori o tome da se zakoni ne provode automatski, a trebalo bi i to govori o tome da se zakoni ne provode dosljedno. Treća stvar koju ću ovdje spomenuti, spomenuti, provođenje Zakona i stvaranje povoljnije klime, pozitivnije klime, pozitivnog društvenog okruženja u odnosu na položaj i prava i status pripadnika manjina. Ovdje je često bilo govora o tome koliko se novaca ulaže. Položaj manjina prije svega se mjeri tim odnosom društva prema njihovim pravima i njihovom statusu i njihovoj situaciji i odnosom vlasti i one centralne i onih drugih prema njenom položaju, njenim pravima i njenom statusu. Pitanje je tog društvenog odnosa ili tog odnosa na savjest je i Vlade i većine. Dobro je danas ovdje netko rekao ono što može u činiti većina u nikom slučaju nikada ne može učiniti manjina. E sada, ovdje ću s obzirom na to da se i u ovoj dvorani ponekad pošalje poruka koja me začuđuje, reći ću jednu stvar. Još uvijek je, na žalost čini mi se i previše javnih manifestacija pojedinačnih i grupnih, medijskih i drugih koji poručuju citiram iz novina: "Neki u Republici Hrvatskoj moraju hodati na prstima". Vjerojatno netko misli ili ne trebaju hodati. Na žalost i u ovoj dvorani srećom u ne tako puno navrata osjetio sam, čuo sam, prepoznao sam takve sugestije. Peta stvar, ako se položaj manjina mjeri novcima, ja ću samo reći nešto što je matematički se može iskazati. Ovdje je povodom rasprave o proračunu i povodom nekih drugih tema, ali opet o proračunu rečeno, nekim općinama u kojima su u većini pripadnici Srpske nacionalnosti date su dotacije. Stvar je tu potpuno jasna a neće da se kaže. Dotacije općinama se daju kao pomoć sirotinji i što god je više takvih dotacija i što god je više takvih općina u kojima su manjine u većini, to znači da ih je sve više i da su u toliko više sirotinja u ovom društvu. Ako tako gledamo na stvari onda se ja bojim ili jako sam uvjeren da bi onda i o novcima trebali drugačije razgovarati. jednu stvar ću ovdje spomenuti i to s jednakom važnošću kao prvu. Svi ljudi koji rade kao predstavnici manjina pa i moji kolege, jako su zainteresirani i jako podupiru da u istoj mjeri koliko RH brine o svojim manjinama da se u tolikoj mjeri brine i o Hrvatima koji su u drugim državama manjina. I ne želimo tu licitirati i ne želimo u toj stvari praviti probleme. To je u našim razmišljanjima i našem djelovanju jako sukladno i bilo bi pogrešno kada bi se izvlačili drugačiji zaključci. Ali kada god govorimo o problemima nacionalnih manjina svojih, naših onda ukazujemo na ono što sam već istakao, društveni odnos u Hrvatskoj još nije stvorio atmosferu s kojom možemo biti zadovoljni. To bi trebalo da bude vodilja i kada se odnosimo prema ovom izvještaju i ovakvim izvještajima. Hvala. Hvala. Replika gospodin zastupnik Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Mislim da je ovakva konstatacija i ovakvo obrazloženje da su općine sa većinskim Srpskim stanovništvom imale pravo dobiti pomoć iz državnog proračuna, a svim ostalim općinama u RH koje su te iste pomoći dobivali, 2010. godine su sredstva umanjena, uvreda za svu sirotinju u Hrvatskoj, a gospodine Gajica sirotinja nema nacionalni predznak, a u našoj državi je većinski narod hrvatski narod. Sirotinja je sirotinja i u Općini Donja Motičina, i u Čaglinu i u svim drugim općinama u kojima je većinski narod u kojima je većina hrvatski narod. I nemojte vrijeđati Hrvate koji žive u takvim općinama općinama i sredinama šireći demagogiju na ovakav način. I kada je u pitanju hodanje na prstima, koliko sam ja primijetio ne hodate vi na prstima gospodine Gajica niti bilo tko ovdje, niti bilo kome od nas ovdje pada na pamet da bi vi trebali hodati na prstima. Ali nažalost, djelovanjem vašeg istomišljenika prije 20-ak godina mnogi pripadnici hrvatskoga naroda više uopće ne hodaju. **Šeks, Kolega Buriću, ja se neću upuštati u to kako vaša rasprava tretira i kvalificira Hrvate. Ali ja Hrvate nisam vrijeđao niti mi pada na pamet niti za to imam potrebu. što se tiče ovih dotacija, bit ću onako malo slobodan reći, ministar Šuker nikome za općinski proračun nije dao novce ako po važećim kriterijima te općine nemaju deficit koji im takvu pomoć omogućavaju. A što se ovih priča oko tko je važniji, tko je manje važan. Ja mislim da važnost čovjeka pa i manjine treba mjeriti prema tome što i kako kaže i što i kako radi dosljedno. Kolega Burić nije povreda Poslovnika. Nemate što ... nemojte. Replika je bila u replici se može iznijeti različita stajališta i gledišta i nemojte me dovesti do toga da vam kažem da pokušam dokazati da se tu ne radi o povredi POslovnika. **Burić, Dinko (HDSSB)** Gospodine potpredsjedniče, vi znate jako dobro što ja hoću reći i znate da imam pravo na povredu Poslovnika. Ali gospodinu Gajici bih samo rekao to. Umjesto hodanja na prstima bilo je za očekivati da 18. studenog na dan sjećanja na sve što se dogodilo u Vukovaru, da je barem netko od vas došao u koloni sjećanja pokloniti se ili tamo ili u Škabrnji. Dok to ne budete bili spremni napraviti i vi koji sjedite u HRvatskom saboru, dotle ćete vi imati dojam da hodate na prstima, a nitko vam to ne čini. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Burić, ja sam vas lijepo upozorio, a vi namjerno i svjesno idete kršiti Poslovnik, namjerno. Nemojte to raditi. Pa dajte jedanputa imate vi krasne i lijepe rasprave i sve skupa, nemojte dovoditi mene i predsjedavajućega u situaciju da se stalno mašate za povredu Poslovnika, a vi sa tom pločicom vi kršite Poslovnik i time signalizirate evo ja Dinko Burić kršim Poslovnik i s time dižem pločicu. **Burić, Dinko (HDSSB)** To ste vi tako shvatili. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt potpredsjednik Vlade Slobodan Uzelac. Izvolite.

i ako mi dopustite izrazio bih tri vrste dodatnih zahvala. Prije svega zahvala vama koji ste izrazili pohvale izvješću ocjenjujući kako je on kvalitetan, dobar u smislu unapređenja položaja nacionalnih manjina u nama zajedničkoj državi i društvu u njoj. Kažem posebno vam za to hvala. Posebno hvala također onima koji su izrazili kritike i sugestije s istim ciljem, s ciljem kako bi ovo izvješće ubuduće bilo još kvalitetnije, ukazujući na eventualne nedostatke i propuste, a kako bi ono odražavalo našu namjeru i našu stvarnost prema kojoj bi položaj manjina u Hrvatskoj bio još kvalitetniji. I konačno, posebna zahvala gospodinu Grubišiću i njegovom kolegi za protivljenje ovakvom izvješću iskazano u više rasprava koje su povodom izvješća, a i ostalih diskusija oko toga iskazali. O razlozima ove treće vrste zahvale ja mislim da nije potrebno da je iznosim dodatne argumente. Mislim da ono što ste naveli mnogi od vas, gospodin Radin, Gajica, gospodin Lučin i ostali, dovoljno govori meni da zaključim kako ako nama pa i javnosti, široj javnosti i stoga nije jasno o čemu se ovdje radi onda ni moja dodatna pojašnjenja tome nažalost neće pomoći. Zato ja neću se osvrtati, neću argumentirati zbog čega sam zadovoljan protivljenjem vas gospodo ovom izvješću. Dopustite da podsjetim, Hrvatska ima 22 nacionalne manjine. Mi ih koji radimo na unapređenju položaja pripadnika manjina dijelimo u dvije skupine, u podjeli koja ovdje danas nije spomenuta pa ja ću dopustiti samo kratko kazati. Prva su one kolokvijalno nazvane tradicionalne manjine, manjine koje imaju dugu tradiciju vlastitog formiranja, vlastite egzistencije, vlastitoga djelovanja kroz povijest. I drugo su novonastale nacionalne manjine, nastale disolucijom donedavno zajedničke Jugoslavenske države u kojoj su egzistirale pod različitim statusima. U obje ove skupine manjina mi u Vladi mislimo da možemo napraviti više i bolje u unapređenju njihova položaja i preko toga unapređenja kvalitete života u Hrvatskoj u cjelini, kako pripadnika manjina tako pripadnika svih naših ljudi. Što se Vlade tiče, Vlada je budite uvjereni svjesna svoje potpune i nepodijeljene odgovornosti za ukupno stanje u državi i u društvu pa i za stanje manjina. Ja ću ponoviti i dodati nešto, bojim se da nisam bio možda dovoljno jasan u onom dijelu kad sam govorio o uvjetnoj, ponavljam uvjetnoj, ne odgovornosti nego obvezi manjina da i same djeluju više na svome vlastitom položaju i tu je naravno prvenstvena odgovornost Vlade koja i tamo gdje ima straha, a ima naravno i straha, sam sam napisao knjigu, dopustite da i to kažem, pod tim nazivom svojevremeno, nastojeći otkloniti prepreke pa i tu u unapređenju položaja nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Dakle, ovdje je riječ o tome da zajedno i Vlada i vlast na nižim razinama zajedno sa pripadnicima manjina i njihovim organizacijama ili ako hoćete našim organizacijama, svatko iz svoje pozicije djeluje, ali u istome cilju. Rasprave koje smo čuli mislim da su potvrdile uvodnu tezu kojom smo izašli pred vas, a to je teza prema kojoj je normativni dio posla vjerojatno dobro obavljeno, normativni. Od Ustava, ustavnoga zakona i dalje. Ne vjerujem da tu ima još puno velikoga posla, ali za sve nas ima puno više posla na planu oživotvorenja tih normi tih normi i mislim da takva jedna konstatacija nije nikakvo priznanje činjenice da bilo tko tko to kaže radi loše nego upravo obrnuto, da je svjestan stanja stvari i riješen da to stanje i dalje poboljša. Kad je riječ o ove 22 manjine nacionalne onda budimo jasno, najviše posla, najviše novca i najviše energije svi mi zajedno trošimo i trošit ćemo na unapređenje položaja dviju nacionalnih manjina. Jedno su Romi, u odnosu na koje kao što znamo država ima dva programa velika na nacionalnoj razini, a čiji ne samo politički nego i još onaj bazičniji, ekonomskiji, socijalno ekonomskiji, egzistencijalni položaj je nerijetko ispod dostojanstva, ispod granica ljudskoga dostojanstva čega je ova država, ne samo Vlada i ovaj Parlament itekako svjestan, nastojeći što više učiniti u prevladavanju toga položaja. Da podsjetim samo da nisu u svim europskim zemljama Romi priznati kao nacionalna manjina, kod nas jesu. U odnosu na njih su dakle i ta dva megaprojekta nazvana nacionalnim programima, program za desetljeće itd. i to je posao kojega koliko god smo do sada uradili ni iz daleka nije ne samo završen, ja bih rekao da se nismo daleko odmakli ni od samoga početka. To treba jasno kazati. To treba jasno kazati. I druga nacionalna manjina, najbrojnija po članstvu je srpska, novonastala, u odnosu na koju naporima i nas u vlasti, a i pripadnika nje same zajednički moramo tražiti rješenja koja su na najboljem tragu obaju interesa usklađenih, dakle i društvenoga i pripadnika tih manjina. I o tome mi ovdje govorimo i to je smisao onoga što predlažemo i to je razlog ponajčešće zbog kojega i ususret činu kojemu se svi radujemo, a to je priključenje nastojimo novim akcijskim planom aktualizirati ova pitanja, ažurirati ih, bolje se dogovoriti i učiniti više. Vlada će to i nadalje činiti na dva načina, bilo neposredno tako što će sama poduzimati neposredne korake, sama Vlada i njena ministarstva, bilo posredno. Što se posrednoga djelovanja tiče, nešto je već spomenuto da je tekuće godine na djelu i bilo, to će biti dakako razmatrano naredne godine. Oni koji će dogodine sjedit u ovim klupama imat će priliku o tome raspravljati. A to su ovi potezi koje je Vlada poduzimala proljetos, o kojima je nešto govorio gospodin zastupnik Gajica, kad je Vlada sama morala intervenirati prema nižim razinama vlasti kako bi dosljedno bile provedene odredbe ustavnoga zakona u pogledu lokalnih izbora kad su neki gradovi, neke općine odnosno njihova vodstva opstruirala potrebu provedbe ovoga Zakona i odbijali su to napraviti. Drugi recimo plan samo kao primjer, spomenuo ga je gospodin Horvat vezan je za sredstva javnog komuniciranja i to u vlasništvu države, vlasništvu dakle građana ove zemlje. Posebno dobivam pisma, negoduju ljudi zašto se kad gostuje jedna takva mega ekipa, televizijska, radijska velikom gradu pola stanovnika su pripadnici toga grada ali ni slučajno se ne može dogoditi da pripadnici manjina u tome sudjeluju. Sad ja vas pitam je li Vlada za to odgovorna? Pa ne uređuje Vlada taj program. S druge strane to je javna televizija. Nema ništa za šta Vlada nije odgovorna makar posredno. Zašto to spominjem? Svi zajedno gradeći atmosferu slobode, prava, tolerancije itd. pa i Vlada, ali ali ne dakako nalogom i naredbom u uređivačkom smislu, nego upravo gradeći ove odnose tolerancije o kojima ovdje govorimo posredno može tome pridonijeti. Nekoliko riječi o pitanju reciprociteta o kojemu je ovdje bilo riječi reciprociteta u položaju nacionalnih manjina u Hrvatskoj i drugim zemljama. Kratko. Gotovo da nemam ni riječi ni dodati ni oduzeti onome što je rekao uvaženi zastupnik Bagarić, a dopunio ga na najbolji mogući način zastupnik Lučin. Dakle, koliko god se činilo načelo reciprociteta simpatičnim, pravičnim itd. ono nije dobro, ono nije bilo dovoljno. Umjesto dakle da se zemlja neka uspoređuje sa drugom zemljom, neka se svaka zemlja uspoređuje sa onim što treba napraviti i može napraviti da bi bila naprednija i kvalitetnija unutar same sebe. I neka zato bude ponosna na ono što radi ili ono drugo na ono što ne radi ili pogrešno radi. Ja mislim da je u tom smislu poruka koju je izrekao zastupnik Lučin, kažem slažući se sa sa zastupnikom Bagarićem najbolje načelo, bolje od načela gologa reciprociteta. Kao što sam uvodno rekao nama slijedi novi akcijski plan koji će na neki način uvažiti i novu realnost u pogledu onoga što imamo činiti. Ja vam dajem obećanje da ćemo pažljivo iščitavati fonogram ove sjednice i sve iznesene sugestije naročito koje su ovdje dane nastojati ugraditi u prijedlog akcijskog plana i predložiti ga Vladi. I konačno I konačno dobili smo u početku prijedlog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da Vlada Republike Hrvatske bude obvezana zaključkom, dakle zadužena da dostavi svoje izvješće o provedbi akcijskog plana. Ja kažem bit će drugi aktualizirani za provedbu ovog Ustavnog zakona odboru samom. Dakle, neposredno ne samo putem putem Sabora kao cjeline što ćemo sa zadovoljstvom učiniti u uvjerenju da će i to povećati stupanj efikasnosti našega rada u cjelini. Hvala vam lijepa još jedanput. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15,0 sati sa objedinjenom raspravom o Izvješću o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine sa prijedlogom godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske u 2010. godini. Hvala.